Prelazimo na 2. točku današnjeg dnevnog reda: - Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2009. godinu Predlagatelj Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je podnijela ovo izvješće na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je podnijela svoje izvješće. Raspravu su podnijeli Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnika predlagatelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Gospodin Ante Samodol, predsjednik Uprave HANFA-e. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Pred vama je 4. Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Kao što znate naša su dva temeljna cilja, očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti rada subjekata nadzora. Unatoč nepovoljnim gospodarskim globalnim kretanjima tijekom 2009. godine, nije bilo većih nestabilnosti odnosno očuvana je financijska imovina i infrastruktura nebankovnog sektora. S tim u vezi htio bih istaknuti da je imovina nebankovnog sektora na kraju 2009. godine bila 115 milijardi kuna što je oko 23% ukupne imovine financijskog sektora odnosno 35% BDP-a. U odnosu na 2008. godinu, ukupna imovina nebankovnog sektora je povećana za oko 11%. o radu pojedinih segmenata nebankovnog sektora ste mogli vidjeti u izvješću. Ja ću samo spomenuti neke ključne stvari za pojedine segmente. Tržište kapitala je obilježila primjena Zakona o tržištu kapitala, došlo je do oporavka neto imovine investicijskih fondova za oko 30% u odnosu na 2008. godinu, međutim u strukturi imovine fondova samo su tri fonda sa imovinom većom od milijardu kuna, prosječna imovina Investicijskog fonda samo 120 milijuna kuna. Što se tiče Mirovinskih fondova imovina je u odnosu na 2008. također povećana za oko 30%, 57% te imovine čine državne obveznice. Milijun i pol je članova 4 obvezna Mirovinska fonda, s tim da je oko miliju i 250 tisuća aktivnih članova koji redovito uplaćuju doprinose. Što se tiče dijela osiguranja zaračunata bruto premija je još uvijek ispod 3% BDP-a što je gotovo 3 puta manje od zemalja užeg dijela a 37% zaračunate premije se odnosi na obvezno osiguranje od autoodgovornosti. Što se tiče leasing industrije tu su se dogodili najveći pomaci zbog strukture portfelja. Iskazan je relativno najveći gubitak industrije, a zbog činjenice što 30% imovine čini samo jedno društvo koje je imalo ispravaka vrijednosti za oko 800 milijuna kuna. Što se tiče fakturinga, tu je došlo do manjeg oporavka, ali isto tako je velika koncentracija imovine u samo jednom društvu, 60% imovine ima jedno društvo. Kao posljedicu kršenja zakonskih odredbi agencija je tijekom 2009. podnijela 49 prekršajnih naloga i 5 kaznenih prijava. od 2006. do 2009. godine agencija je podnijela 368 prekršajnih i 34 kaznene prijave. Tijekom zadnjeg razdoblja pa i u 2009. godini nastao je jedan trend neispunjavanja ponuda za preuzimanje tako da trenutno imamo 14 ponuda koje nisu objavljene. Htio bih istaknuti i činjenicu da smo aktivno sudjelovali u procesu zatvaranja poglavlja 9.-Financijske usluge koje je zatvoreno u 11. mjesecu Isto tako, htio bih posebno istaknuti našu aktivnost u rješavanju predstavki korisnika financijskih usluga kojih je tijekom prošle godine bilo preko stotinu. Mi smo u 2009. godini prihodovali 42 milijuna kuna, a rashoda imali 32, dakle ostvarili smo višak prihoda nad rashodima, a u 52 tjedna održali smo 59 sjednica. Trenutno je zaposleno u HANFA-i 136 ljudi što je 11 ljudi više u odnosu na godinu prije, a za prvih 6 mjeseci ove godine također imovina nebankovnog sektora ima blagi porast 118 milijardi kuna, 3% u odnosu na kraj 2009. godine. S obzirom na sve činjenice navedene u izvješću i detalje koji su iscrpno obrazloženi u našem izvješću i s obzirom na stanje stabilnosti subjekata nadzora i naše aktivnosti predlažem da se usvoji ovo izvješće. Hvala lijepo. Hvala. Želi li predstavnik Vlade? Ne. Izvjestitelji odbora? Da, izvolite. Gospodin

predsjedniče Uprave HANFA-e sa suradnikom, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na svojoj 59. sjednici održanoj 12. srpnja 2010. godine Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2009. godinu. U uvodnom izlaganju čuli smo ove podatke koje smo i sada čuli i najopsežnije su prikazani da je da je došlo do povećanja neto imovine otvorenih investicijskih fondova 21%, da je došlo do povećanja neto imovine obveznih mirovinskih fondova 29,5%, da je tržište osiguranja zabilježilo lagani pad, zaračunate bruto premije u iznosu 2,8% i da je tržište leasinga zabilježilo također pad vrijednosti novo zaključenih ugovora i to čak 47%, a time ja pala ukupna imovina leasing društva za 4,3%. Iz izvješća je vidljivo da je nadzor i supervizija koji je provodila HANFA na tržištu kapitala rezultiralo otvorenim 512 predmeta, od čega 22 upravna i 490 neupravnih predmeta. Iz izvješća o poslovanju HANFA-e vidljivo je da je HANFA svojim racionalnim poslovanjem rezultirala da su višak prihoda nad rashodima u 2009. godini bili 10,06 milijuna kuna. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru zaključak da se prihvati Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2009. godinu. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo imali smo prilike pred nekoliko dana gledati našu premijerku na otvaranju onoga radnoga dana njujorške burze, čim je zazvonila sve je pošlo u crveno, a kod nas gospodo ja imam dojam da je sve crno i jedino što je dobro učinila u New Yorku je to što je najavila da će smijeniti pola Vlade i pola

Možda kad se to dogodi će živnuti i naše tržište vrijednosnih papira i kapitala, ali sumnjam dok je ove Vlade. … /Upadica: Nije Nije to tema./… Ne iz prve, dobro. Ali da se vratim sad na ovo tržište kapitala. I onda se ovdje lijepo ovako kaže da nagli pad vrijednosti indexa hrvatskog tržišta kapitala CROBEX-a iz 2008. nastavio se do 9.3.2009. kada je on postigao najnižu godišnju vrijednost od toliko bodova. Ukupan ostvareni promet na zagrebačkoj burzi u 2009. dosegao je 10,9 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 64,9% u odnosu na ukupni promet u 2008. godini. Znači, smanjenje od 64,9% itd. Zatim ovdje na strani 8 govore se i tu nam je prikazan jedan grafikon, ostvareni prihodi su osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti po pravnim osobama za 2009. godinu. Pa se onda navodi ovdje sve ove banke, Hrvatska poštanska banka u kojem sudjeluje sa 2%, Volksbanka 3%, Privredna banka Zagreb 9, Zagrebačka 16, Raiffeisen Austrija 23, Erste 30, Societe General ili Splitska banka 2%, Hypo Alpe Adria banka 12%. Ja ću se samo na trenutak zadržati upravo na ovoj Hypo Alpe Adria banci. Ona je peta banka inače po aktivi u Republici Hrvatskoj sa nekim, ako se ne varam, 40 milijardi kuna. Pretpostavljam da je Hrvatskoj državi od 2001. sa vanproračunskim fondovima sigurno pozajmila ma najmanje 10 milijardi kuna. Znam da u tom periodu Županiji istarskoj od 2001. nije dala niti jednu lipu i u Istri je negdje po snazi 8. banka. Jasno je sve što se dešavalo oko te banke. Van s time bilo da je riječ o Istri, Rijeci, Zagrebu, Zadru, šta ja znam Dubrovniku itd. Ali i normalno, oni koji su na bilo koji način participirali tako da su sebe pod navodnicima pomogli da ne kažem obogatili neka zbog toga odgovaraju. A što se tiče same jedne financijske institucije jasno je da je trebamo sačuvati jer jedan udar na društvo kada bi samo jedna banka klekla ova država ne bi mogla izdržati. Međutim, nije mi namjera govoriti sada o toj banci. Ono što mene daleko više zanima to je gospodo ova igra sa Liburnijom. Naime, na strani 16. odnosno 17. govori se između ostalog da agencije u protekloj godini u okviru svojih ovlasti za izricanje nadzornih mjera donijela dva rješenja kojim je utvrdila nastavak obveze, objavljivanje i ponude za preuzimanje, te naložila njezino objavljivanje budući da osobe koje su temeljem Zakona o preuzimanju dioničkih društava bile obvezne objaviti ponudu to nisu učinile u zakonskom, propisanom roku. Jedno društvo je Auktor kapital, opet Laguna iz Novigrada, voli bih konačno doći do te strukture da vidim tko zapravo stoji iza svega toga, tko su nositelji ne redovnih nego povlaštenih dionica. dionica. I drugo, onda se kaže, dalje se govori. Znači gradu Opatiji, Opatija - Maršala Tita 3, znači općina Matulji, Matulji - Trg maršala Tita 11. Interesantno i u Opatiji i obala maršala Tita lijepo. I u Matuljima isto Trg maršala Tita. Onda općini Moščenička Draga - Trg slobode, općini Lovran Šetalište maršala Tita. Vidite. A šta nije dobro! I onda puštaju ove dionice toj novoj, kako se već zove Liburnija i sve ovo što imamo sada prilike pratiti oko Dom fonda, odnosno gospodina Ostoje. Gospodo, što je bila kuponska privatizacija? To je bila usuđujem se kazati jedna pretvorba na kvadrat. Kada su očevi naše privatizacije, na žalost ne moje nego naše shvatili da je ostalo za privatizirati još nešto preostalih velikih nacionalnih sustava, e onda su gospoda osmislili igru sa tom kuponskom privatizacijom. Na taj način su oni privatizirali usuđujem se kazati jedan dobar dio dio hotelskog sektora ono što prije toga nije bilo privatizirano bilo da je riječ o Istri, bilo da je riječ o Opatiji, Liburniji, bilo da je riječ ne znam o drugim sustavima diljem našeg Jadrana. Tko su bili ti koji su gospodo vodili tu kuponsku privatizaciju? To više nisu bili torbari, nisu više bili torbari. U Hrvatskoj su to počeli raditi gospoda sa kravatama. Znači, investicijskih fondova. Ali interesantno da su do tih dionica dolazili bez i jedne kune. Znači, više ih nisu gospoda u Vladi niti tjerali da nose one torbe pune novaca i da idu od dioničara do dioničara, odnosno radnika ili tko ih je već stjecao i da mu isplaćuju te novce za one udjele. I tako dolazimo, znači do te Liburnije. Čovjek si postavlja pitanje ma po kojem to ljudskom ili božjem zakonu gospodin Ostoja recimo dolazi danas do Liburnije. Onoga što bi vjerojatno uz dubrovačke hotele trebalo biti pretpostavljam najbolje što Hrvatska u turizmu ima, odnosno posjeduje. Kako to da Liburnija ne može, da Liburniju pardon ne može voditi država, a da je može voditi jedan pojedinac. Kako to da taj pojedinac koji pretpostavljam šta je mogao imati? Ništa. Ladu, nije bitno, može do novca a takav jedan sustav koji je imao 150 godišnju tradiciju jednostavno nije mogao do novaca niti za plaće. 2005. gospodo uspjelo se u Opatiji zaustaviti poklanjanje Liburnije. No, danas je to jasno prošlost i barem neka nam gospoda iz agencije odgovore čime su se oni rukovodili kada su sada Liburniju ustupili ili prepustili gospodinu Ostoji. Što je to ne znam promijenilo se usuđujem se kazati u odnosu na 2005.? Po meni je sve isto kad je riječ o Liburniji. I kako to da 2005. nešto što je bio loš posao, od kojeg odustala i ona Vlada 2010. postaje dobar posao. Jasno, pozivat ćete se na sudske presude. Sve te sudske presude se baziraju na našim zakonima. problem što su svi ti zakoni ne što se baziraju na zakonima, nego što su svi ti zakoni izraz političke volje koja je nametnuta usuđujem se kazati iz tih pretvorbenih krugova. Ja sam siguran da čak niti zastupnici HDZ-a, da im je za vratiti se unazad ne bi dizali više ruku za takve zakone. Ali šta ćete! Imamo ekipe koje su sjedile u izvršnoj vlasti, u Vladi i po izlasku iz Vlade de facto preuzimaju te fondove pa nije čudno da su se i dok su bili tamo više rukovodili njihovim nego državnim interesima. I sada što je to kuponska privatizacija? Ja ću ovdje citirati samo ovaj članak drugi Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima. Ako se ne varam tako je iz '97. godine. I onda se kaže kuponska privatizacija je prijenos dionica bez naplate, bez naplate odnosno postupak dodjele dionica bez naplate u skladu s odredbama Zakona o privatizaciji iz '96. pa se onda kaže dalje. Privatizacijski kupon je kupon koji je u skladu sa člankom 27. Zakon o privatizaciji i daje osobama prema tom zakonu opet bez naplate. Privatizacijske dionice su dionice koje se prema odredbama daju bez naplate itd. itd. Stalno se to spominje. Jasno, misli se i na i na neke građane Republike Hrvatske ali gdje toga osim u Hrvatskoj ima da se nekome nešto daje za ništa kako bi se nakon toga to lijepo jednostavno transformiralo opet u imovinu odabranih pojedinaca. Znači, još jedanput. Kuponska privatizacija je nešto što se vršilo bez naplate, a Boga mi netko tko ništa nije imao devedesetih, koji ništa nije uložio da bi došao do tih dionica nakon toga sada isto tako bez naplate dobija cijelu jednu Liburniju. Nije tamo problem u tom slučaju, isto je sa svom našom privatizacijom, ali što ćemo, mi sad samo možemo ovaj lamentirati o reviziji pretvorbe i privatizacije, ali umjesto da ispoštujemo Ustav u tom dijelu mi naprosto ismijavamo Ustav, predsjednik govori o reviziji i tome slično, mi poklanjamo Liburnije i šta da vam kažem, sve skupa je to žalosno što se građanima baca pijesak u oči, što ih se laže, a s druge strane ih se hrabri da će biti sprovedena neka revizija, ali od toga razumljivo neće biti u ovoj zemlji ništa. Jednom riječju, da se vratim na onu antologijsku Rojsovu tko jamio jamio i tako će na žalost u ovoj zemlji i ostati. Članak, ne članak, nego strana 40 mirovinski fondovi, obvezni mirovinski fondovi, znači citiram, odnosno fondovi u kojima je članstvo obvezno za sve zaposlene osobe, koji su u trenutku kada su fondovi započeli s radom, odnosno u vrijeme prvog zaposlenja, misli se na osobe, bila je mlađa od 40 godina, s tim da su osobe između 40 i 50 godina starosti mogle birati hoće li postati članovi obveznih mirovinskih fondova. Sad se navodi koji su to fondovi AZ, Erste, PBZ, osiguranje d.d., Raiffaisen itd., ali ono što je daleko zanimljivije na strani 47 govori se citiram: imovina društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, povećala se u 2009. u odnosu na 2008. za 11,3% i iznosila je 544,3 milijuna kuna. Ukupni kapital društva u istom se razdoblju povećao za 8,6%, ukupni kapital društva po članu obveznog mirovinskog fonda na kraju razdoblja iznosi 333,9 kuna. I to se povećalo za 5,3%. Znači ukupni kapital po članu obveznog mirovinskog fonda je 333,9 kuna i sad vidimo u šta ulažemo i kakve će biti mirovine sutradan, vis a vis tih fondova i to, i tih ponuđenih zakonskih rješenja. Jednom riječju loše nam se piše, ako nastavimo poigravati se sa prijedlozima zakona poput onoga, pod navodnicima, ja ću ga nazvati o privremenom ili prijevremenom umirovljenju o kojem smo raspravljali pred nekoliko dana, a kojim se najavama, jer zakon nije stupio na snagu pa nije bio zakon u mirovinu otjeralo 20-ak tisuća čime se državi stvorila dugoročno samo u godinu dana šteta od jedne milijarde kuna u 5 ili 10 godina, računajmo da će ta šteta biti daleko veća, onda onda naprosto loše nam se piše. Nemojte privatizirati, kad ste spomenuli Croatiu osiguranje, uvedite red u Croatiu osiguranje, maknite direktorima bonuse, smanjite plaće, neka ne sponzoriraju i neka ne financiraju stranke, a za kraj 136 ljudi radi u HANFA-i, mislim da je to bezobrazno mnogo, nećemo u drugim momentima plaćama, ali sigurno nema potrebe za toliki broj u jednoj takvoj agenciji. Hvala. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče uprave HANFA-e sa suradnikom, cijenjeni kolegice i kolege. Kolega Koračević već sluša što ću kazati. Pa kolega Koračeviću, kad bih kojim slučajem ne dao Bog bio prisiljen birati, voditi, koju državnu instituciju voditi u Hrvatskoj onda daleko na posljednjem mjestu tih prisiljenih želja bila bi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Ali zašto? Pa jedan od razloga evo i ovaj zbog koga je kolega Kajin kazao tako olako govoreći da previše zaposlenika u HANFA-i a bojim se nedovoljno upućen u opsežnost i stručnost tog posla, ali ne bi ta moja želja posljednja bila zbog tog opsežnog i stručnog posla, niti zbog sektora kojeg pokriva HANFA nadzorom koji čini više od 35% bruto domaćeg proizvoda sa 115 milijarda kuna ili što je predmet nadzora 280 subjekata. Ne bi moj posljednji izbor bio ni zato što je to nadasve stručan i odgovoran posao, a ne bi bio taj posljednji izbor ni zbog što je HANFA izložena često različitim pritiscima interesnih skupina i špekulanata. HANFA kao moja posljednja želja bi bila jedino iz jednoga razloga, zato što sav taj napor koji ulaže HANFA nema završnu satisfakciju, a ta završna satisfakcija nedostaje u utvrđenim nepravilnostima, u podnošenju mnogih prekršajnih kaznenih prijava bez određenih sankcija. Primjerice do sada je 368 puta HANFA utvrdila da se radilo o prekršajima, 34 slučaja da se počinilo kazneno djelo, iz članka 4. Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala, gdje se manipuliralo tržištima, ali isto tako i iz članka 311. i 224. Kaznenog zakona zbog krivotvorenja isprava ili prijevara, a do danas nitko nije pravomoćno osuđen za takva nedjela. Samo u 2009. godini HANFA je podnijela 5 kaznenih i 49 prekršajnih prijava, a zašto su sankcije potrebne? Pa zato što su posljedice manipulacijom tržišta na tržištu kapitala nesagledive, špekulacije, manipulacije, prijevare i zlouporabe na tržištu kapitala toliko su prisutne kroz povijest da je ta problematika zainteresirala mnoge znanstvenike, ne samo ekonomiste. Primjerice veliki znanstvenik Isaac Newton kazao je da lako može objasniti i izmjeriti gibanje tijela u svemiru, ali da ne može nikako objasniti ljudsko ludilo na tržištu kapitala, a doista ljudskog ludila, gramzivosti, pohlepe, bezobzirnosti, sebičnosti upravo na financijskom tržištu, na tržištu kapitala pokazuju svu svoju raskoš, sve svoje potencijale, svu svoju domišljatost, i sve moguće varijacije tzv. Poncijevih shema a to su sheme za prijevare. Stari Latini su kazali da je povijest učiteljica života, ali na žalost ekonomska znanost kao da ništa nije naučila iz ekonomske povijesti. Ekonomska povijest, odnosno financijska povijest bolje rečeno ispisana je mnogim crnim danima. I crnim ponedjeljkom i utorkom, i crnom srijedom i četvrtkom, a umjesto crnog petka dođoše nam crne godine. Ali do većih posljedica zbog špekulacija na tržištu kapitala i financijskom tržištu u Hrvatskoj nije došlo samo i isključivo zbog preventivnih i pravodobnih reakcija HANFA-e. A bilo je pokušaja i amoralnog i bahatog, i nestručnog i nezakonitog ponašanja poslovnih subjekata i odgovornih osoba. Primjerice, neka leasing društva nisu uopće vodila poslovnu dokumentaciju. Neki nekretninski investicijski fondovi umjesto da po zakonu obvezno ulažu minimum 60% u nekretnine oni su ulagali u trezorske zapise, u komercijalne zapise ili svoje novce polagali kao depozite kod poslovnih banaka što je protuzakonito. Međutim, zahvaljujući nadzoru i mjerama HANFA-e te pojave su uočene, otklonjene i prijave podnesene. HANFA je izvanredno reagirala na kulminaciju globalne gospodarske financijske krize i zajedno s najvećim investicijskim i mirovinskim fondovima osnovala interventni fond u u vrijednosti 150 milijuna kuna i samo zahvaljujući visokoj razini profesionalnosti HANFA-e taj fond nije aktiviran u ovoj najtežoj krizi. Zato je nesumnjivo da je HANFA ispunila svoja 2 osnovna cilja: osiguranje stabilnosti financijskog sustava i provedba nadzora zakonitosti rada subjekata nadzora. Ali iz Godišnjeg izvješća za 2009. godinu vidljivo je da je HANFA ispunila i treći svoj cilj, a to je transparentan i analitički prikaz rada i rezultata svih subjekata nadzora. Sadržaj izvješća informacija i Hrvatskom saboru kao zakonodavcu, ali i korisnicima financijskih usluga te pojedincima na financijskom tržištu pruža potrebnu informaciju. Jer od iznimne važnosti je posebice za posrednike na financijskom tržištu, tržištu kapitala, transparentna istinita informacija jer bez toga se ne može donositi pravodobne odluke, ispravne investicijske odluke, a niti zauzimati stavovi niti činiti analize. Stoga jasno mogu kazati da je HANFA za svoj rad zaslužila pohvale. Ovakva HANFA je Hrvatskoj potrebna, ona je preduvjet zdravog financijskog tržišta, ona je preduvjet zdravog tržišta kapitala. Ona je i prepreka manipulacijama. HANFA je i prepreka špekulacijama. Ovakva HANFA pridonosi izgradnji zdravog gospodarskog sustava, pridonosi izgradnji zdravog sustava tržišta kapitala, a pridonosi i gospodarskom sustavu u kojem ubuduće neće biti ni crnih financijskih dana, a kamoli crnih godina. A isto tako slobodno mogu kazati da ovakva HANFA pridonosi razvoju razvoju gospodarskog sustava u kojem će biti više ljudskog lica na financijskom tržištu, a manje barbarstva. Klub HDZ-a podržava i rad i izvješće HANFA-e. Rad zbog visoke profesionalne razine, a izvješće jer je sadržajno, cjelovito i odlično sastavljeno. Međutim, ovo je prigoda za kazati da HANFA u okviru svog djelokruga rada može možda pronaći i načina kako se odrediti jasnije prema tzv. bijelim vitezovima. A to ekonomisti zovu one investitore koji se tobože pojavljuju kao spasitelji kupujući dionice, najavljujući kupnju dionica nekih tvrtki za koje prijeti neželjeno preuzimanje. Time ti tzv. bijeli vitezovi utječu izravno na cijenu svojih dionica, ali i na cijenu dionica one kompanije koju iskazuje javnu želju za kupnjom. Ovo je prigoda i kazati na čini mi se neracionalno komforan položaj društava za upravljanje investicijskim fondovima. A njihov položaj najbolje je oslikao davno iako nije ekonomist čuveni pisac Emile Zola koji kaže da ta društva kad pobjede stavljaju u džep, kad izgube ne plaćaju ništa i opet stavljaju u džep. Tako da ta komforna situacija tih društava doista zavređuje posebnu pozornost. Hrvatska platila ogroman ceh 2 bankarskih kriza, a ceh sanacije banaka je iznosio više, odnosno skoro koliko je današnji ino dug središnje države. A taj ceh u sebi je nosio i dio jednog regulatornog neiskustva i nadzornog oportunizma kojima je pojedincima pogodovao, a štetio Hrvatskoj. Srećom da danas imamo koja je primjer regulatornog tijela čije je djelovanje usmjereno u zaštitu financijskog sustava i u zaštitu nacionalnih interesa RH. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga zajedno s predstavnikom uprave. Klub SDP-a neće i ne može podržati ovakvo Izvješće HANFA-e za 2009. godinu. Upozoravamo kontinuirano na sve probleme u poslovanju HANFA-e. I upozoravat ćemo, i to radimo stalno, a posebno na onaj dio koji se tiče izvještavanja i mjera koje su već trebale biti poduzete. Kada govorimo o ovom izvješću onda treba istaknuti da je ono statističko bez analitičkog pristupa uz puko nabrojavanje brojeva. Nema informacije o regulatornoj ulozi agencije, nema informacije o nadzoru koje je provela ta ista agencija. Druge institucije u svijetu koje se bave nadzorom financijskih usluga upravo i počivaju na analitici i ne samo to nego izdaju brojne stručne publikacije baš kad je i analitičke metode kad su u pitanju.

Savjet HANFA-e nije osnovan i ako slušamo zakon postavlja se pitanje da li je uopće HANFA zato što nema Savjet legalna institucija. Također, tko upravlja HANFA-om? Da li predsjednik uprave i tko kontrolira rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ukoliko nema tog istog Savjeta? To su ona pitanja na koju će morati Vlada odgovoriti, ne HANFA nego Vlada. Nema također izvješća o novčanom tijeku, ne zna se gdje idu sredstva po ovom Izvješću, ne postoji analiza troškova po prethodnim razdobljima i ne postoji struktura prihoda, ne postoji analiza troškova i kadrova i to su sve stvari zbog kojih mi nećemo i ne možemo podržati ovakvo Izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova. A kada se vratimo u povijest koliko se ovo što sam sada nabrojao, reflektiralo na novija događanja i afere u Hrvatskoj povijesti, onda je dovoljno reći da u 4 godine od 2006. godine

nisu provjeravani računi FIME u naredne godine, niti nakon mjesec i pol dana nakon afere Spice, također u 2008. FIMA ista je također manipulirala tržištem što također nije provedeno i nakon Marinčevih tvrdnji, znači kada je Marinac progovorio o preuzimanju Podravke također nisu se desile reakcije. To sve upućuje na diskrecijski kriterij djelovanja. Postupa se kada se želi, odnosno kada se mora postupiti, međutim, ne postupa se kada se to baš ne želi. Tako je nepostupanje u te 3 sumnjive situacije u 4 godine dovelo do afere Podravka, pa stoga možemo reći da je HANFA odgovorna upravo za aferu Podravka. Ono što možemo primijetiti u ovom Izvješću, Izvješću za 2009. godinu su dvije indikativne stvari na koje svako normalan u ovoj zemlji treba uprijeti pozornost i zapitati Krenut ću od onoga što je raslo. Jedina imovina koja je rasla u 2009. godini je imovina Factoring društva i to za 10%. NO, tu ću se vratiti na nešto što se zovu subvencije, subvencije u poljoprivredi. Nelikvidnost u državi, neplaćanje koje nerijetko traje i po godinu dana, uvjetovalo je uzrokovalo to da naši seljaci svoje poticaje prodaju bankama kroz factoring društva, koje na njima deru kamatu od 13% zato jer država po godinu dana ili više ne može isplatiti poticaje. Naši seljaci plaćaju danak bankama zbog države koja ne može isplatiti poticaje, to se događa. Factoring društva su u 2009. narasla za 10%, to su društva koja preuzimaju obvezu plaćanja. Ona su rasla upravo zbog toga što je država nelikvidna, upravo zbog toga što država ne može plaćati i to je bitan segment, a pogotovo je to strašno ukoliko se to događa našim seljacima i poljoprivrednicima. Kojima banka uzima 13 ili 15% efektivne kamate od poticaja zato jer država nije uspjela isplatiti poticaje. To je ono što je strašno. NO, također, moramo otvoriti i poglavlje leasinga. Do 2008. godine leasing je bio jedna od najbrže rastućih financijskih industrija no u 2009. godini uslijed gospodarske krize, dijelom svjetske, dijelom endogene domaće strukturalne krize na što smo više puta upozoravali, jer nije bilo normalno da neki tržišni indeksi kada je u pitanju indeks na Zagrebačkoj burzi, kada je u pitanju cijena vrijednosti nekakvih dionica i kada je u pitanju ulaganje u dionički kapital budu na ovoj razini na kojoj su bili kada se krenuli u inicijalne ponude dionice. I na to smo upozoravali da je to balon koji će se prije ili kasnije raspuknuti što se i dogodilo. SA ove govornice smo na to upozoravali to smo tvrdili tada nije bilo sluha no međutim, na kraju se to dogodilo. Ono što sada možemo konstatirati da je kada je u pitanju leasing industrija koja je isto tako pretrpila gubitke, u gubitke u 2009. godini, postavlja se pitanje kako je moguće da leasing industrija prema ovom Izvješću i prema Izvješću o stanju kapitala i rezervi uopće posluje. Jer je gubitak iznad visine kapitala, on je preko 60 milijuna kuna sektorski a samo za usporedbu, u Hypo leasingu gubitak iznad visine kapitala je blizu 800 milijuna kuna i to je samo onaj dio koji nije naplativ. Što je sa onim dijelom koji će tek doći, koji se ne vidi. Znači, gubitak iznad visine kapitala je milijardu kuna, kako je uopće moguće i to je pitanje za HANFU da leasing društva koja nemaju više kapitala posluju. Onda tu treba istaknuti usporedbu sa nekim drugim regulatorima pa uzimam primjer bankarskog sektora i regulatora Hrvatske narodne banke. E sada, tu se može koristiti jedan kriterij koji je vrlo jasan a govori o troškovima rezervacija za aktivu u sljedećoj godini i ovo na primjer u bankarskom sektoru troškovi rezerviranja iznose 3,57 milijardi na ukupnu na ukupnu aktivu od 378,4 milijuna kuna. Rezerviranja su inače troškovi umanjenja vrijednosti za loše plasmane u budućnosti. E sada, u leasing industriji ti troškovi rezerviranja su čak 1,4 milijarde na nešto više od 30 milijardi kuna, znači preko 4% i postavlja se pitanje kapitaliziranosti leasing kuća i postavlja se zaista pitanje da li tih rezerviranja bi trebalo biti još i što po tome radi i što je radila HANFA i kako je moguće da je to nadzor dopustio, nadzor HANFE. Zbog svega toga što smo naveli, a pogotovo zbog netransparentnih diskrecijskih kriterija, kao i nepostojanje savjeta HANFA-e koji je zakonska obveza i zbog čega se s pravom pitamo da li je HANFA uopće legalna institucija. Budući da je to zakonska obveza, a ona se ne provodi, mi u klubu SDP-a ne možemo niti ćemo podržati ovakvo izvješće. Hvala. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Ne jedan nego tri, gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardić je rekao da nema u izvješću informacija o provedenom nadzoru u aferi Podravka, pri kupnji dionica HANFA nije reagirala i ne zna se gdje idu sredstva iz HANFA-e. Nijedan od tih navoda nije točan. U izvješću je vidljivo koliko je nadzora provedeno, koliko je otvoreno predmete, 512 otvorenih predmeta. U aferi Podravka prvu kupnju dionica HANFA nije mogla ni kontrolirati, kolega Bernardiću, jer se ona stječe na temelju kupoprodajnih ugovora, a ne na burzi, jer su prve dionice otkupljene od Franka, Privredne banke, izravno najprije temeljem ugovora Podravke, a onda je prebačen taj ugovor s Podravke na Fima Ami itd. A što se tiče ne zna se gdje su sredstva, pa iz izvješća je vidljivo koliko se HANFA racionalno ponašala samo u cijeloj godini imala je reprezentacije više-manje nego u jednom mjesecu troška benzina jednog člana uprave prije 5, 6 godina.

potpuno razumijem i djelomično se slažem sa kolegom Marićem kada je rekao da je to institucija zadnja u nizu u kojoj bi se prihvatio vođenje. Sasvim sigurno. Inače kolega Marić i ja u mnogim stvarima razumijemo se, shvaćamo, kritiziramo, pogotovo kada je u pitanju struka, znači nešto što je van politike. Ali sasvim sigurno razlozi koje je on naveo zašto se ne bi prihvatio vođenja te institucije, špekulacije i manipulacije na tržištu kapitala, nepravilnosti na tržištu leasinga i posebno intrigantno, napor HANFA-e nama završnu satisfakciju i to je točno. To je točno i to je istina. Doduše to u ovom izvješću baš ne piše. Piše između redaka, ali to je ozbiljan problem. Potpuno se slažemo zbog svih tih stvari koje se ne dešavaju slučajno. Sve to što je rečeno spekulacije, manipulacije na tržištu kapitala, nepravilnosti na tržištu leasinga ne dešava se slučajno. I nije slučajno što savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ne funkcionira. I nije slučajno. Prema tome, čitav niz razloga koje potpuno opravdano nameću određena pitanja, daleko snažnije nego što je to Izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o kojem raspravljamo sada u ovom trenutku, ali sasvim sigurno da i ovo izvješće govori da su prikazani svi događaji na tom tržištu za koje je zadužena HANFA kao regulator, rezultati supervizije, nebankarskog financijskog sektora, neki negativni trendovi koji su posljedica i financijske krize ali prije svega i daleko značajnijoj mjeri ukupne strukturne gospodarske krize za koju ni sami nismo uspjeli pronaći rješenja davnih, davnih prije godina, a ni sada. Čini se da radimo čitav niz stvari čisto pro forme, čisto marketinški ali sadržajno i sustavno ne daje efekta, a da ne daje efekta govori stanje u realnom sektoru, govori stanje kod onih koji proizvode novu vrijednost. A isključivo temeljem nove vrijednost možemo govoriti o nekakvom razvoju, možemo govoriti o nekakvom funkcioniranju. I ta nova vrijednost je i rezultat ukupnog pada na tom dijelu tržišta kojega kontrolira i regulira Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Jer sama činjenica da promet na Zagrebačkog burzi 2007. bio 22 milijarde govorim samo o dionicama, da je taj promet 2008. pao na 8 milijardi, znači 70% nešto malo manje od 70%, da je 2010. prvih 6 mjeseci bio 2,7 milijardi. Očekivanja su do konca godine 5 milijardi, znači daljnji pad. Logično, ljudi ostaju bez posla, izuzetno veliki broj tvrtki radi, a radnici ne primaju plaću. Mjere koje provodi Vlada Republike Hrvatske u kontinuitetu u zadnjih 7 godina daju rezultate koji daju. Imamo ukupno stanje u državi takvo kakvo je i plus potpomognuto sa špekulacijama i manipulacijama. Na tržištu nepravilnosti ima razno-raznih i u samom sustavu kontrole kada govorimo o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga nemamo kompletnu infrastrukturu razriješenu jer nema savjeta. Međutim, s druge strane ono što je važno što se nameće kao pitanje, kao zaključak ili razlog. Čitajući ovo izvješće, činjenica da i to je možda nešto zbog čega se isplati biti na čelu ove institucije, činjenica da HANFA ima ostvaren više prihoda, prihode veće nego su troškovi, činjenica da u 2009. godini višak je usmjerila u prihode za 2010. godinu cca 10 milijuna kuna, činjenica je da u 2008. kada je samo na Zagrebačkog burzi promet bio 22 milijarde u dionicama u HANFA-i bilo zaposleno 119 zaposlenih. Evo danas smo čuli da u HANFA-i radi 136. Unatoč padu tog tržišta od cca 60, 70% broj zaposlenih raste, potrebno je uskladiti čitav niz propisa, zakona i sa regulativama Europske unije što je sasvim sigurno pohvalno. Međutim da li taj pad tržišta, toliki nivo zaposlenih sa takvim naknadama koje su prisutne i koje opterećuju nefinancijsko tržište da li ima logike, da li to može funkcionirati? Činjenica je da je HANFA intervenirala i prema depozitaru i prema zagrebačkoj burzi da smanje svoje naknade i one su smanjile svoje naknade i mnogi ostali su smanjili svoje naknade u ovoj državi. Međutim da li je HANFA smanjila naknadu, nije. Ali zato je ostvarila 10 milijuna kuna viška, prihod od 2009. koji je prebacila u 2010. Drugim riječima, jedna divna krasna sredina, imaš prihod siguran, da li je onaj tko ti plaća taj prihod može podnijeti to, o tom potom. Ali činjenica je da čitav niz brokerskih kuća se gasi, činjenica je da cca 20-tak društva za upravljanje fondova se ugasilo i činjenica je da ukupno to tržište kapitala ima pad otprilike 70%. U građevinskom sektoru, u drvnoj industriji, u tekstilnoj, u svakom realnom sektoru kad se desi pad tržišta ljudi ostaju bez posla i ostali su bez posla. Jel se nešto desilo u HANFA-i? Tržište palo 70%, ostvarili se uvjetno rečeno ekstra profit, veći prihodi nad rashodima, znači ni u tom segmentu nema one potrebne senzibilnosti da se prilagodi ukupnom stanju, jednostavno ne postoji. Naknade ostaju iste. Ali zato onima pred kojima imaš mogućnost, zakonsku mogućnost djelovati e njima naređuješ, smanjite. Da li je to razlog što nema savjeta? Mislim čitav niz pitanja na koja vrlo vjerojatno i gotovo sigurno nećemo dobiti odgovor, makar ga svi zajedno znamo. E sad pitanje je tko ga, na koji način interpretira i kad ga ima spremnosti jasno i glasno reći. Nadalje, je da pravne osobe, fizičke osobe ušle su aranžman leasinga iz raznoraznih, zbog nedostatka tržišta nisu u mogućnosti vraćati svoje obveze. Privatne osobe ostale su bez posla, nisu u mogućnosti vraćati svoje obveze, ali iz leasing kuće dobivaju redovno opomenu i ta opomena je od 100 do 250 kuna. Da li regulator ima mogućnosti djelovati na tržištu u smislu pokrivanja realnih troškova ili zaračunavanja realnih troškova koje ima netko kome obveza nije podmirena. Prema tome, sa 250 kuna puta puta puta stvara se jedan izuzetno lijepi dodatni prihod leasing kućama. Izuzetno lijep. Da li je tu HANFA pokazala svoju odgovornost prema građanima svoje države? Točno je, onda HANFA kao regulator ne živi na teret poreznih obveznika jer ima svoj prihod, nije na teret proračuna, ali živi na teret učesnika na financijskom tržištu, a to su opet građani Republike Hrvatske. Prema tome, čitav niz pitanja je otvoren na koja mi ne možemo niti ćemo dobiti danas odgovor, ali sama konstatacija da se HANFA kao regulator, kao institucija, ja cijenim svaki napor i mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika pozdravljamo i podržavamo svaki napor HANFA-e koji HANFA radi u smislu regulacije, institucionalne regulacije tog tržišta, financijskog tržišta i tu je čitav niz stvari dobro napravljen. Ali ponašanje primjereno ukupnom trenutku na teret građana ove države mislim da nije korektno. Dok u realnom sektoru plaće padaju 8,1%, u javnom sektoru rastu. Dok u dijelu financijskog tržišta u kojem Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga formira svoj prihod i djeluje prema njima, upozorava ih smanjite naknadu, HANFA ne radi ništa. Osigurava svoj mir. I to je prekrasno okruženje i predivno okruženje za raditi. Po tom pitanju kojim se ja osobno ne slažem i nikad ne bih prihvatio jer to je stvar i čitavog niza drugih kriterija, zašto i zbog čega ta čitava priča funkcionira i ide na taj način. narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika uvijek u svojim raspravama naglašavamo potrebu ulaganja u znanje. Uvijek. Jer znanje je jedina šansa i najveći potencijal ove države. I sigurno da podržavamo svako nastojanje, sigurno da iščekujemo i želimo znati kad već u ovom izvješću nema nigdje ni jedne rečenice kojom bi se predlagalo kako i na koji način utjecati da se financijsko tržište digne, s pada od 70% da se taj pad smanji. bi trebalo povući, koje aktivnosti bi trebala povući Vlada Republike Hrvatske da se taj dio segmenta gospodarstva podigne. Vidjet ćemo koji će utjecaj imati i doktorska dizertacija plaćena sredstvima HANFA-e, utjecaj lokacije imovine institucionalnih portfeljnih investitora na stabilnost financijskog sustava Republike Hrvatske. Ako će imati, onda to podržavamo. Ali u ovom trenutku kad ljudi ostaju bez posla, kad se ljudi na raznorazne načine moraju boriti za svoju životnu egzistenciju, svjedoci smo svaki dan, na ovaj način, na teret građana Republike Hrvatske, uvažavajući sve pozitivne stvari koje su napravljene, smatramo mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da treba imati osjećaja za trenutak i dati svoj doprinos da određeni dio tržišta profunkcionira jer to je osnovni zadatak i zbog toga se ljudi u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i na koncu konca i postavljeni i pored ostalih stvari i ta agencija je informirana što je sasvim sigurno dobro i što treba podržati i i nešto na što se treba i u ostale institucije u ovoj državi nadovezati i biti učinkovit. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika iz ovih razloga koje sam naveo nismo u mogućnosti i ne možemo podržati ovo izvješće. Hvala. Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi je gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Koračeviću, radije bih vam replicirao ali ću ispraviti dva navoda jer ne mogu drukčije. Prvi, kazali ste da u izvješću ne piše da nema one konačne satisfakcije u sankcijama. Piše da nije ni jedna pravomoćna presuda donešena. To piše. Prema tome, nije točno. A drugo, ponavljate što i kolega Bernardić da nema savjeta i postavljate pitanje legalnosti HANFA-e i da nema savjeta. Pa savjeta ima. Tko imalo zna može pročitati da je predsjednik savjeta gospodin Galić iz Allianza. Za Boga miloga ovdje obmanjujemo javnost sa neistinama. gospodin Koračević krivo kaže da je činjenica da se isplati biti na čelu agencije jer je ostvarila višak prihoda. To vam gospodine Koračević nije nikakva činjenica jer treba reći da je agencija neprofitna organizacija i višak prihoda temeljem odluke uprave koristi za tekuće poslovanje za 2010. godinu. Hvala lijepa. gospodin Koračević je rekao da HANFA ne sudjeluje u razvoju nebankarskog sektora što zaista nije točno. Uloga HANFA-e je regulacija, stabilnost financijskog sektora ovisi o toj regulaciji. Prema tome, ako oni rade svoj posao dobro, ako je nebankarski sektor stabilan onda mislim da to rade u funkciji razvoja nebankarskog sektora. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče uprave, kolegice i kolege. Činjenica da je HANFA u 2009. godini radila u specifičnim posebnim uvjetima. Naime, već krajem 2008. godine, a pogotovo početkom i tijekom prošle 2009. godine došlo je do velikih problema na svjetskom financijskom tržištu, do pada vrijednosti dionica na svjetskim burzama što je bio zaista jedan od inicijatora globalne svjetske krize. Kako smo mi također dio, doduše mali svjetskog globalnog tržišta ti negativni učinci neminovno su se odrazili i na naša financijska i ukupna gospodarska kretanja. Međutim, zahvaljujući pravovremenim intervencijama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke naš financijski i bankarski sustav je ostao stabilan. Nije došlo do drastičnog pada vrijednosti dionica, do pada tečaja kune. Nije došlo do poteškoća u financiranju javnih potreba. Znamo da su se mirovine isplaćivale na vrijeme, plaće u javnim službama, socijalna davanja i sigurno je da je puno pojedinačnih industrija organizacija, agencija dalo svoj doprinos u ublažavanju posljedice svjetske krize i ublažavanju negativnih posljedica njezinog utjecaja. Jedna od tih agencija je svakako Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga jer činjenica je da je financijska stabilnost i imovina ne bankovnog sektora unatoč nepovoljnim kretanjima u realnim i ukupnom financijskom sektoru 2009. godini nije bila ugrožena. Broj subjekata nadzora nije se mijenjao uslijed nesolventnosti ili prisilnih likvidacija, a imovina pod upravljanjem povećala se u odnosu na 2008. godinu za 11%. Udio ne bankovnog sektora u ukupnoj imovini financijskog sektora ostao je isti 23%, a udio imovine u bruto domaćem proizvodu iznosi oko 35%. Mislim da je to također rezultat rada HANFA-e na svim područjima svoje djelatnosti i pravodobnog interveniranja u slučajevima propusta ili nepridržavanja zakona. Agencija je zaista bila u protekloj godini i vrlo aktivna aktivna u regulativi. Donijela je 36 podzakonskih akata u pravcu prilagođavanja i usklađivanja zakonodavstva u području tržišta kapitala s pravnom stečevinom Isto tako Agencija je pratila rad investicijskih fondova, mirovinskih fondova, tržišta osiguranja, mirovinskih osiguravajućih društava, faktoring društava. U sklopu svojih ovlasti agencija je izdavala mišljenja, preporuke i savjete, a i pokretala prekršajne postupke u slučajevima grubog kršenja zakona. Ono što mi je bilo posebno drago pročitati iz izvješća je da je tijekom 2009. godine nije bilo većih povreda zakonskih odredaba u poslovanju obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Mislim zaista da je i dalje potrebno i važno kontinuirano nadzirati posredno i neposredno iste. A zašto? Prvo, poznato je da su mirovinski fondovi kao posebna vrsta investicijskih fonda utemeljeni mirovinskom reformom 2002. godine a čuli smo danas od zastupnika IDS-a gospodina Kajina da on u stvari kritizira na neki način osnivanje tih mirovinskih fondova. Članstvo u obveznim mirovinskim fondovima je obvezno za sve zaposlene osobe, odnosno to su svi zaposlenici koji uplaćuju doprinos u tzv. drugi stup. Dakle, moraju se učlaniti, moraju plaćati. U 2009. godini poslovala su 4 mirovinska fonda u koje su se učlanile 52349 novih osoba. Na dan 31.12.2009. godine u sva četiri obvezna mirovinska fonda učlanjeno je preko milijun i pol ljudi. I ono što je interesantno je podatak da je čak 92,23% osiguranika rasporedio REGOS. Dakle, nakon isteka zakonskog roka za odabir mirovinskog fonda. Dakle, članovi su se mogli sami opredijeliti. Nisu se opredijelili i to je onda učinio REGOS. Što iz tog proizlazi? Iz tog proizlazi da većina osoba koji su bili obvezni se učlaniti u neki obvezni Mirovinski fond ili ne raspolažu informacijama o poslovanju obveznih fondova, o stupnju rizika, isplativosti, neto doprinosa ili se jednostavno ne mogu opredijeliti za neki obvezni fond jer nemaju dovoljno podataka da donesu pravilnu odluku. S obzirom da je u obvezne mirovinske fondove u 2009. godini uplaćeno ukupno 4,6 milijardi kuna neto doprinosa vidi se da se ukupno radi o velikim sredstvima uplate fondova. I ta su sredstva zaista velika. Važna su za budućnost svakog člana fonda, te je potrebno svaka najveća moguća zaštita članova i njihovih sredstava njihovih sredstava kako obveznih, ali tako i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Upravo zbog toga što se samo u ovom dijelu izvješća o kojem sam upravo govorila radi o značajnim sredstvima, kvaliteta ovog izvješća, a posebno nalazi važan su podatak za sigurnost svakog člana uplate doprinosa, da se njihova sredstva transparentno ulažu i da su zaštićena. Podržavam aktivnosti HANFA-e u dosljednoj primjeni zakonskih ovlasti na sve sudionike transakcije, u nebankarskom sektoru, a što nam jamči i njezina institucionalna i financijska neovisnost. Na kraju mislim da je ukupna ocjena agencije u prošloj godini može se ocijeniti pozitivno, HANFA je ispunila svoje ciljeve i zadatke i ja ću podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Majdenić kazali ste i napomenuli na profesionalnost HANFA-e u svim svojim aktivnostima. Pa nije sporno da je HANFA profesionalna na svim razinama, ali istakao bih posebice jednu aktivnost a to je davanje suglasnosti članovima uprave za subjekte nadzora HANFA-e. Primjerice HANFA je odbila 15 puta suglasnost za članove uprave jer je vjerodostojno provjeravala i stručnost, kvalifikaciju, program rada ocjenjivala, provjeravala diplome, provjeravala i rezultate dosadašnjeg rada, i kad bi ona kontrolirala HANFA i druge institucije onda se ne bi nikada moglo dogoditi, kao što se događa primjerice u jednoj instituciji, odnosno jednoj tvrtki

u Americi, koje ne postoji sveučilište, nego se pošalje životopis, plati određena cijena i stekne diplomu prvostupnika ekonomije. Takvih slučajeva u Hrvatskoj ima, ali ne može biti u onim subjektima gdje HANFA kontrolira. Nevenka (HDZ)** Pa kolega Marić, ja mislim također, slažem se s vama da HANFA zaista radi profesionalno, i kada smo ustrojavali HANFA-u rekli smo ovdje u Saboru da je dobro da se pokriju sva ta područja, jer će na taj, znači i mirovinsko osiguranje i tržište kapitala i sve ono što HANFA ima pravo nadzirati, zato što će onda ljudi biti veći broj tu je ljudi uključen, bit će jedan kvalitetniji nadzor. Upravo i ova situacija prošle godine, dakle kada je došlo do te svjetske krize, da nismo imali tako ustrojenu financijsku agenciju sigurno bi bilo puno većih problema. Ovako imamo jedan stabilan nadzor nebankovnog sektora, koji će se i dalje sigurno razvijati. Ova situacija je takva, ali ono što je važno da nije nitko izgubio povjerenje u HANFA-u. I što je rekao gospodin zastupnik Marić, nije bilo propusta u mislim da HANFA tako treba nastaviti. A mi ovdje iz Sabora trebamo ponovo poslati poruke optimizma, povjerenja u naše državne institucije, ne smijemo stalno sumnjati bez nekih dokaza, HANFA zaista radi kvalitetno svoj posao, i nikako se ne mogu ni složiti sa gospodinom Kajinom, mislim da gospodin Kajin je govorio da treba smanjiti osobe. Kada imate ovako dobro ustrojenu HANFA-u, kada imate stručni kadar, onda taj kadar treba zadržati. Ova kriza je došla, ali će ona i proći, i mi se ne smijemo odricati naših ljudi koji su se dobro obučili i koji zaista rade kvalitetno svoj posao. Hvala. **Šeks, Vladimir za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo vidimo iz ove dosadašnje rasprave zapravo da je uloga, sama uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga doista dosta bitna, da se donekle razilazimo u mišljenju njezine kvalitete rada, ali svako preteže i dade se naslutiti da posao koji vode ljudi zaposleni u HANFA-i na čelu sa vodstvom u okviru zakona je i primjereno i odgovorno, rade zaista težak posao koji, kao što je rekao kolega Marić se kad govorimo o vodstvu teško i rijetko tko i želi prihvatiti. Valja spomenuti na početku da je u okviru ovog četverogodišnjeg, četvrtogodišnjeg izvješća HANFA-e ovo ovogodišnje izvješće najopsežnije, gdje su zaista prikazani kako svi događaji tako i regulativne aktivnosti te i rezultati …/Ne razumije se./…, super revizije nebankovnog financijskog sektora u čitavoj Republici Hrvatskoj. Jasno je da su događaji koji su bilježili 2009. godinu uglavnom povezani sa globalnom krizom tržišta kapitala, iz godine pred 2009., dakle iz 2008. te te osim pada redovnog prometa na zagrebačkoj burzi i tek laganog oporavka indeksa CROBEX-a 2009. će definitivno ostati upamćena kako po padu ukupne imovine, tako i po gubitku investicijske, odnosno …/Ne razumije se./… društava. Ipak zbog laganog oporavka tržišta kapitala, došlo je i do povećanja neto imovine otvorenih investicijskih fondova sa 21% i neto imovine obveznih mirovinskih fondova za nešto manje od 30-ak posto. Interesantno je da je na tržištu osiguranja zabilježen lagani pad zaračunate ukupne, odnosno bruto premije za nešto manje od 3% u odnosu na proteklu godinu, ali ipak ukupni financijski rezultat poslovanja osiguranja i reosiguranja pozitivan. Jedno od tržišta sa najvećim poremećajima u godini koja je iza nas je tržište leasinga, koje je zabilježilo pad vrijednosti novozaključenih ugovora za preko 47%, a bio je primjetan i pad ukupne imovine leasing društava, te je to na žalost povuklo i financijski negativni rezultat poslovanja ukupne leasing industrije. Same regulatorne aktivnosti 2009. dominontno su bile povezane sa primjerom Zakona o tržištu kapitala, i sa njime povezanim podzakonskim aktima, te u skladu sa zakonom u postupku licencirana, izdana je suglasnost iz uprave društava, odobrenja za rad brokerima i investicijskim savjetnicima, ali je bilo i oduzimanja odobrenja za rad iz administrativnih razloga, te uz postupak odobrenja prospekata …/Ne razumije se./… burzu odobreno je osnivanje novih otvorenih investicijskih fondova, ali kao što je i primijetio kolega Marić da se je u ovim postupcima, dakle …/Ne razumije se./… zakon, ali i stručna ocjena ljudi koji trebaju biti nosioci dakle rada društva, ali i sama ocjena pravnim subjektima da li su one sposobne po kriterijima za taj posao ili ne. Nadzori supervizija na tržištu kapitala koje je HANFA provodila rezultirali su nizom otvorenih predmeta, preko 500-njak, te kao svoj rezultat ona je podnijela i određene kaznene prijave i optužne prijedloge sa područja tržišta kapitala. Valja i vrijedi spomenuti i aktivnosti HANFA-e u suradnji sa drugim institucijama koji su krajem 2009. i rezultirali potpisivanjem jednog … memoranduma o razumijevanju s članicama Međunarodne organizacije regulatora tržišta kapitala, a aktivno sudjelovali njezini zaposlenici u procesu pregovora o pristupanju EU-a što je zapravo i doprinijelo pravovremenom zatvaranju Poglavlja 9. – Financijske usluge. Ja bih se možda ovdje osvrnuo na, po meni i širom krugu ljudi i građana, 3 tržišta: tržište osiguranja, tržište leasinga te tržište faktoringa koja su zanimljiva i specifična. Kao što sam rekao u uvodu, tržište životnih osiguranja je u 2009. godini, dakle ukupno neznatno porasao kada govorimo o onom životnom osiguranju, dakle smanjena su nešto ne životna osiguranja, ali generalno je dakle ta branša poslovala pozitivno, jasno sa dijelom smanjenja ukupnih prihoda i s tržišta osiguranja, ali usuđujem se reći na neki način manje pogođenom događajima koji su bili u godini 2009-oj. HANFA je tu svakako igrala i vodila brigu o dozvolama za obavljanje djelatnosti samih osiguranja i na taj način definitivno utjecala i na upravo profesionalan i kvalitetan pristup o tržištu osiguranja. Kao što se moglo vidjeti jedna od interesantnijih situacija je vezana na tržište leasinga čija je ovogodišnja, odnosno 2009-godišnja aktivnost bila dosta bremenita i dosta opterećena. Sama konstatacija da je u 2009. godini zaključeno nepunih 32 tisuće ugovora o leasingu, a što je skoro za 27 tisuća manje nego godinu dana prije dovoljno govori o tome kakvo je smanjenje koje je svakako utjecalo i odraz je ukupnih prirodnih aktivnosti i globalnih kretanja kako na hrvatskom tržištu tako i vani, a vezan je na, dakle leasing plasmane kako u industrijsku potrošnju tako i u onu drugu za koju i velik dio građana naše države zna, dakle problem sa osobnom potrošnjom te sa time izazvanim problemima leasing kuća i iz toga proizašlog prije svega i dosta velikoga gubitka. U svemu tome tu su i u toj branši regulatorne aktivnosti koje su donošenjem Pravilnika o iznosu te načinu i roku plaćanja naknade za vođenja Registra objekta leasinga nastavljen nadograđivanje regulatornog okvira za tržište leasinga, a ono se normalno odnosi na novo ustrojeni Registar objekata leasinga. Još jedan interesantan segment je faktoring koja je u izvješćima koja su dostavila društva registrirana za obavljanje faktoringa na dan 31.12. u RH dominira domaći faktoring, preko 96% ukupnih faktoring potraživanja kod kojeg su predmet otkupa potraživanja faktura kod kupaca iz RH te te koje karakterizira pravo regresa, odnosno pravo društva za registrirano obavljanje poslova faktoringa da se u slučaju da se ne naplati od kupca naplati od ustupatelja potraživanja. Za tržište faktoringa u Hrvatskoj vrijedno ili važno je reći da je kod njega karakteristika visoka koncentracija jer se na najveće društvo po visini aktive, a to je … odnosi preko 62, 63% ukupne aktive, a zajedno sa 2, 3 prva faktoring društva čini ukupno preko 90% aktive. Ono što vrijedi reći je da se imovina samih društava registriranih od strane, odnosno društva registriranih za obavljanje poslova faktoringa, najvećim dijelom financira kreditima kreditima od inozemnih banaka i financijskih institucija. Od 15 društava sa područja faktoringa njih je 12 poslovnu godinu završilo sa pozitivnim rezultatom 2009-u 2009-u i otprilike pozitivni iznosi i dobit je oko 40-ak milijuna kuna. Svakako i tu je prisutan pad dobiti, ali jasno je da je već iz unaprijed rečenih razloga do toga kao takovo i došlo. Kao što je i ovdje rečeno već, a vrijedi ponoviti je da samo financijsko izvješće agencije koje je u skladu s odredbom čl. 20. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga tijekom 2009. godine, dakle vrijedi ponovno podvući, da se agencija financirala od naknade za pružene usluge i naknade iz prihoda imovine subjekata nadzora te da nije koristila sredstva državnog proračuna za financiranje svojih aktivnosti. Dakle, mogu konstatirati da ću ovakovo izvješće agencije podržati. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Turk kazali ste u svojoj raspravi i uputili ste zapravo na važnost profesionalnog i neovisnog pristupa i djelovanja HANFA-e. Ovu prigodu bih iskoristio posebno ukazati na važnost političke neovisnosti u aktivnostima HANFA-e. A HANFA je to u nekoliko slučajeva jasno dala do znanja svima, hrvatskoj javnosti, da je ona politički neovisno tijelo što je nužno i preduvjet njenog djelovanja. Ona je rekla ne Ministarstvu financija kad je Ministarstvo financija napisalo u gradu Opatiji da nema obvezu objave ponude preuzimanja. Dakle, mora se objaviti jer to nije izvorno stjecanje dionica i mora se objaviti ponuda. Rekla je prilikom preuzimanja Plive i BARR-a, prodaje Plive i kupnje od strane BARR-a, nema preuzimanja bez primjene Zakona o preuzimanju. Tako da je ponuda BARR-a u konačnici bila dvostruko veća nego u prvoj pa je cijena dionica bila sa 530 na 820 kuna skočila zahvaljujući intervenciji HANFA-e. I tako HANFA zapravo samo dosljednom primjenom zakona radi svoj posao. Politički odbija pritiske, a znamo da ih je bilo i u slučaju Badela, i u slučaju INA-e i u slučaju Plive i u slučaju drugih. Međutim, HANFA radi

u moru pa i nastupa nas u Hrvatskom saboru kada govorimo o pojedinim temama, a normalno smo politički obojeni, čujemo kako karakteristike tako i informacije koje govore o nečemu, a to je da je struka iznad politike posebno ako se ona kao takva primjeni na pravome mjestu i ako upravo u tim institucijama naiđe na plodno tlo. Ako tome dodamo kolika je odgovornost HANFA-e, prije svega imajući u svojim odlukama težinu vezanu na vrijednost financijskih, vrijednost novaca iz čijih odluke proizlaze kao takove, samo po sebi govori da je takav pristup zapravo primjer kako i u vremenima koje je pred nama prije svega struka dakle zrelost donošenja odluka o jednoj tako teškoj i odgovornoj temi kao što je tema kojom se bavi HANFA može biti zapravo primjer i svima nama i puno drugih kako institucija, posebno javnih sustava ali je zapravo i sustava koja su u okviru javnih poduzeća, neka načela koja vjerujem da neki drugi iz toga mogu izvući pouke. Hvala.

jedna slika što se dešava ovih dana, na žalost mnoge stvari koje Vlada ovih dana takne pa i kroz premijerku KOsor jučer na Njujorškoj burzi, kada je otvorila Njujoršku burzu krenuli su vrijednosti dionica na Njujorškoj burzi u krivom smjeru, u negativnom, tako na žalost mnoge stvari u Hrvatskoj pod palicom HDZ-a također idu u krivom smjeru. da je slučajno HANFA nadzirala Njujoršku burzu možda bi vrijednost porasla, zbog toga što mi u opoziciji nismo zadovoljni kako HANFA radi jer HANFA radi isključivo pod palicom i pod pritiskom politike, i zato kažem umjesto da je nadzirala HANFA vjerojatno bi jučer usprkos tome što je premijerka otvorila Njujoršku burzu vrijednost Dow Jones bi porasla. Naravno to je malo za početak da slikovito pokažem kako HANFA radi zbog čega opozicija na čelu sa SDP-om ne može dati podršku izvješću HANFE niti ovakvom sastavu agencije, jer agencija nije ono što bi trebala da kontrolira tržište da štiti sudionike na tržištu nego je u većini slučajeva kada su bitne stvari u pitanju u službi politike odnosno pokriva nepodopštine koje su se desile pod okriljem politike, a reći ću nekoliko stvari o tome. Što se samog izvješća tiče ono je skup podataka, na žalost mnogi podatci su ilustrirani grafikonima iz kojih se ne može niti razaznati točno brojke niti otprilike, nisu nisu ni u tekstu popraćeni sa nekom analizom, znači ja bih rekao izvješće koje je na preko 100 stranica, a ne daje puno informacija, znači lijepo izgleda ali malo informacija. Ali ono što se iz njega može iščitati, prvenstveno ja ću proći kroz poglavlja kada govorimo o onome što SDP traži da se napravi u Hrvatskoj bezuspješno proteklih nekoliko godina, da se oporezuje kapital i one koji zarađuju na kapitalu umjesto da se uzima konstantno Hrvatskim građanima, radnicima, onima koji imaju najmanje, da oni koji zarađuju na burzi koji dobivaju velike novce, velike prinose, da oni plate iz svojih dionica i zarada na dionicama, određeni porez, to se ne dešava naravno jer HDZ to ne želi, HDZ ne želi da oni koji imaju više plate nešto, nego na žalost najveći teret uvijek pada na one koji nemaju odnosno koji najčešće nemaju niti za svoje osnovne egzistencijalne potrebe. Da se vidi da se tu može oporezivati vidi se iz rasta Crobexa koji je rastao 16% u 2009. godine, nakon pada u 2008., znači ostvario se prinos na Zagrebačkoj burzi, možda prometi nisu bili preveliki, ali neki ljudi, fondovi itd., su ostvarivali prinos i moglo se da se htjelo oporezivati tu zaradu. Rekao sam zbog čega ne, zbog toga što HDZ u svojoj koncepcijskoj osnovi ne želi oporezivati one koji imaju više nego teret uvijek padne na radnike i na one koji imaju puno manje. Što se tiče državnih tvrtki, evo analizom tržišta osiguranja vidi se opet da država ne upravlja svojim tvrtkama i resursima na odgovarajući način. Croatia osiguranje iz godine u godinu gubi udio na tržištu, tvrtka opterećena aferama koja još uvijek ima 32% tržišta tri puta više od najbližeg pratitelja, ali na žalost nema ni 3 puta veću dobit nominalno, ne, ima istu dobit kao netko tko ima 10% na tržištu. Znači stoga je vrlo jasno vidljivo da se niti imovinom niti državnom tvrtkom ne upravlja na kvalitetan način. Naravno, nije HANFA-ino da analizira to nego da nam daje podatke, ali na žalost i oni koji bi trebali voditi računa o tome, ne vode, jer se vidi da se za Croatia osiguranje ne ne upravlja na najbolji način i da to nikoga ne zanima. Što se tiče samog nadzora tržišta upozorio bih na leasing i upozorio bih na to da je vidljivo koja tvrtka ima najveći dio na tržištu, 30% tržišta drži Hypo leasing, tvrtka koja je u središtu afere velike međunarodne, na žalost nikakve informacije, nikakve kontrole, nikakve sugestije da se tu nešto čudno dešava nije dolazila od a gubitak koji se ostvario na tom tržištu je isključivo zbog toga što je Hypo morao povećati rezervaciju svojih spornih potraživanja, ali naravno nismo dobili informaciju od onoga koji nadzire tržište koji treba otići u tvrtku i vidjeti da se tamo nešto čudno dešava, a to je HANFA mogla napraviti. Ne, ona je samo pogledala, stvari koliko tko ima udio na tržištu i sada imamo isključivo gubitak na tom tržištu zbog toga što Hypo ima sporna potraživanja i što na neki način zbog svoje rezervacije ima minus u poslovanju. FActoring je na žalost još jedna surova realnost koja je proizvod sadašnje gospodarske politike HDZ-a a to je da je mnogo neplaćenih potraživanja. To tržište je naraslo 2005. sa 300 milijuna kuna sada čak na 7 milijardi kuna. I tu se ne radi o potraživanja do 30, 60 ili 90 dana, najčešće su to potraživanja koja se ne uspijevaju naplatiti pola godine, godinu i na žalost to je direktna posljedica unutrašnje nelikvidnosti odnosno preko 30 milijardi kuna nenaplaćenih potraživanja u Republici Hrvatskoj. To je tržište faktoringa koje je direktno izraslo iz neadekvatne i loše gospodarske politike ove vlade, na žalost ti podaci koji zabrinjavaju sve koji ovo Izvješće čitaju. Što se tiče samog političkog utjecaja na HANFA-u dat ću dva primjera. Jedan primjer slučaj Podravka, gdje se HANFA gurnula je glavu u pijesak kao noj ne želeći nikako reagirati i potencijalno spriječiti jednu od najvećih afera koja je obilježila Hrvatsku u proteklih nekoliko godina. Preuzimanje 10% dionica POdravka od strane jednog jednog dijela ljudi, sada vidimo koji su to ljudi i podignuta je optužnica, sa novcem Podravke preko treće tvrtke. I sada slušamo informacije iz HANF-a da oni to nisu znali, da nisu mogli kontrolirati da to nije u njihovoj nadležnosti. Ali gospodo, valjda čitate novine, masu od tih informacija bila je već u novinama. Isto kao što se zaustavilo trgovanje POdravkinim dionicama kada je u polušali predsjednik Uprave Podravke Vitković rekao da očekuje tisuću kuna za dionicu Podravke, mogli ste zaustaviti priču u Podravci već 2007. godine. Vidjeti tu aferu možda čak i spriječiti, jer mnoge informacije su već tada bile poznate, kao npr. da je Podravka 2006. izdala kratkoročne obveznice uz kamatu 5,1, a da je taj novac pretvorila u depozit u VABA koja je onda na kraju služila za kupnju tih dionica. HANFA nažalost nije odradila svoj posao i direktno je odgovorna, zajedno naravno nije odgovornija, najodgovorniji su sudionici afere, ali odgovorna je da se ta afera u svom u svom nastavku nije spriječila i nije zaustavila. I snosi dio odgovornosti zbog čega je Podravka pretrpjela toliku štetu. Drugi primjer je INA. Nekoliko tjedana prije javne ponude MOL-a za INA-u na burzi se trgovalo sa 2600, 2500 za dionicu INA-e, znači ispod one cijene koju je MOL ponudio. Netko je stvarao pritisak na burzu kako bi prihvatili ljudi ponudu jer nije moguće da na burzi kotira cijena koja je 200 kn manja, a znate da ćete za tjedan dana moći dobiti više novca za dionicu MOL-a. Znači netko je stvarao takvu situaciju na burzi a HANFA ništa nije pitala oko toga, niti je htjela vidjeti tko stvara pritisak da se cijena dionice INA-e smanji kako bi MOL mogao kupiti što više dionica. I tu HANFA služila u svrhu politike koja je odlučila da se dionice INA-e prodaju u što većoj mjeri MOL-u, a da se nakon toga prepusti upravljanje kompanijom kompletnom MOL-u u ruke. Znači dva slučaja, dvije velike afere gdje HANFA nije zadovoljila i zbog toga ne može podršku nikakvu dobiti od SDP-a. A na kraju reći ću samo nešto oko financijskog izvješća. Jadnije i slabije financijsko izvješće nisam nikada vido sa tablicom prihoda i rashoda razrađeno po dvije stavke, prihodi i tri stavke rashodi. Ništa se ne vidi, osim da je HANFA imala 10 milijuna kn više prihoda nad rashodima. Sve ostalo nevidljivo. Znači SAbor koji je osnovao agenciju nema pravo vidjeti niti raščlanjeno prihode niti rashode. To je gospodo moja nedopustivo. Ja se zbilja čudim većini u ovom Saboru koji dozvoljava agenciji koju je osnovala da ju na ovaj način izvještava. Našu podršku, konkretno moju podršku HANFA ne može dobiti. Hvala lijepo. Hvala. Ispravci. Gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Evo ispravit ću ma niz netočnih navoda. Naravno ja ću samo jedan pokušati ispraviti, ali sigurno će svi shvatiti, a to je navod i tvrdnja, da sve što ova Vlada takne ide u krivom smjeru. Pa naprosto je to netočno, netočno je zato jer program gospodarskog oporavka ove Vlade, borba protiv korupcije ove Vlade i evo još malo i konačno pregovori sa Europskom unijom je zasluga ove Vlade koju naravno pohvaljuje i Svjetska banka i MMF, ali to vama naravno nije važno. Ono što treba reći npr. da je HEP prema planu Vlade i gospodarskog oporavka podmirio sve svoje obveze. Ali ni to vama nije važno. A fantastično vođenje je vidljivo naprosto u gradu Zagrebu. Tu se morate gospodine Maras i ostali zabrinuti, jer eto skupštine ne možete izglasati niti proračun, a nakon toga evo zadnji izbor direktora. Hvala Bogu mislim da građani grada Zagreba ali i hrvatski narod već je upoznat sa vašim licemjernim provođenjem politike i na državnoj, a evo na gradskoj razini jednog grada koji stvarno broji skoro milijun stanovnika. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću kolegu Marasa citirati što je on u svojoj raspravi rekao. "HDZ koncepcijski oporeziva one koji imaju najmanje". Kolega Maras to nije točno, jer točno je da Vlada u ovoj kriznoj situaciji kod donošenja mnogo mjera itekako misli i na određene kategorije društva i gospodarstvo u Republici HRvatskoj. što se tiče oporezivanja gospodine Maras, vi i SDP 11 godina vodite grad Zagreb. Ukinute prirez 18%, bit će lakše građanima, imate će veća primanja, bit će lakše će lakše umirovljenicima, lakše će živjeti. 18% prirez uveo se '90., '91. kada je HRvatska bila obuhvaćena ratom, kada su u Zagreb došli 400 tisuća prognanih Hrvata i iz Hrvata i iz Bosne i Hercegovine i domovine. Tada je trebao biti taj prirez. Pa nemojte ga još dan danas uzimati građanima grada Zagreba i na taj način ga koristite što radite promidžbu SDP-u. ukinite 18% prirez, onda govorite o poreznoj politici. Hvala lijepa. 209. i 210. su povrijeđeni. Nakon što je kolegica prvo Sumrak, a nakon toga i kolegica Šolić napravila i rekla ispravak netočnog navoda počeli su pričati o Zagrebu. Ja zbilja ni jednom riječju nisam spomenuo Zagreb u svojoj raspravi, niti je Zagreb tema ove sjednice i ove točke, tako da bi vi trebali barem u domeni toga korigirati se i tražiti ih da se ograniče samo na ispravak netočnog navoda. A što se tiče Zagreba, Zagreb je gospođo Sumrak i gospođo Šolić, kada gledate kvalitetu života 100 puta bolji od gradova gdje vi upravljate sa njima. Svagdje gdje je HDZ na vlasti živi se tri puta gore nego u Zagrebu. Ne radi se kolega Maras o povredi Poslovnika. Mir molim vas. Vi ste isto komentirali politiku HDZ-a, poreznu politiku pa vam je odgovorila na to. Dobro, hoćete li dopustiti da onom tko vodi sjednicu da on. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Maras neću vas ispravljati nego ću vam dati prigodu da i odgovorite. Ali govorili ste o djelovanju HANFA-e pod političkim pritiskom. Istina je da postoji politički pritisak na sve moguće institucije, ali pitanje je jeli na HANFA-u djeluje taj politički pritisak. Ja tvrdim da ne, jer imam zato jasne dokaze. Znam tko je utjecao na Badel i iz kojih političkih krugova, ali isto tako znam da je HANFA odbila te političke pritiske. Znam na desetke puta gdje je HANFA reagirala profesionalno i stručno, ne udovoljavajući političkim željama. I maloprije sam o tome govorio kad sam govorio o Plivi i slučaju grada Opatije. Malo ironično govorite, kad bi HANFA vodila njujoršku burzu onda bi bilo tamo stanje znatno ljepše. Ali ja vam kažem, ne ironično, doista bi tako bilo. I usprkos povijesti velikoj burzovnoj u svijetu, prva burza je osnovana čini mi se 1602. a kod nas '91. Nikada se ne bi pod nadzorom HANFA-e događalo kao što se događa u Americi da uzmu desetke i desetke milijuna dolara kao zalog. Jedan član American Expressa da ulje jestivo, pune rezervoara poljane, rezervoara ulja a onda pobjegne sa milijunima dolara, a ispostavi se da je u rezervoarima bila voda, a samo na površini centimetar toga je bilo ulje. Tako površni nadzor i takav neprofesionalan odnos nikada HANFA ne bi sebi dopustila. Hvala lijepo. **Šeks, Nažalost kolega Marić, kod nas nema niti na površini ulja. To je problem Hrvatske. A hvala vam što ste digli repliku jer to je korektno ponašanje zastupnika. Ne skrivati se iza ispravka netočnog navoda što su neki usavršili do savršenstva. Ali dat ću vam ja jedan egzaktan primjer, a rekao sam ga u svojoj raspravi. Dok je u Hrvatskoj bio premijer Ivo Sanader, a vrlo moćan potpredsjednik Vlade iz Koprivnice gospodin Polančec, Podravku se očito nije smjelo nadzirati jer da se smjelo nadzirati ova afera Spice i šteta za Podravku 400 milijuna kuna bila bi vjerojatno spriječena nadzorom HANFA-e. To je eklatantan primjer političkog pritiska ili još gore, želje da se politički ne zamjeriš. Ruku na srcu, ja mogu maknuti na stranu informacije koje ja dobivam da je bivši premijer Sanader imao direktan link sa gospodinom Samodolom koji vodi HANFA-u. To nije bitno. Ali bitno je da gospodin Samodol i HANFA nisu pokrenuli kontrolu, a imali su pravo jer je u opisu djelovanja agencija i nadzor izdavatelja vrijednosnih papira. Mogli su kontrolirati Podravku i vidjeti šta se dešava sa tih 10% dionica Nisu to napravili isključivo ili iz političkog straha da ga se ne smijeni ili zbog političkog pritiska. I jedno i drugo je neprihvatljivo i zbog toga HANFA nema našu podršku.

Neću reći da ništa ne valja što radi u HANFA-i, samo evidentno je da biti slijep pa ne reći da HANFA ipak djeluje pod političkim pritiskom, dapače da politički pristrano djeluje i da svojim aktima nanosi štetu za male dioničare. To je prisutno i to jesu negativnosti i to je nešto protiv čega se moramo mi u Saboru boriti. Zato ću ja cijelu svoju raspravu posvetiti samo predmetu Liburnia hoteli Opatija da vidimo djelovanje HANFA-e. Znamo da je to spor koji je već odavno prisutan iz ranih '90.-tih godina. Općina, grad Opatija i neke općine Liburnije vode spor sa Liburnijom, a vezano za zemljište. koji je bio dugotrajan, preko 10 godina, bez rješenja, koji je vjerojatno zaustavio razvoj hotela Liburnia. koji se u 2006. i 2007., prvoj polovici, ipak približio kraju. I Vlada Republike Hrvatske na čelu sa HDZ-om je napokon taj spor privela kraju i u 6. mjesecu 2007. je potpisan sporazum između Opatije, Fonda za privatizaciju, Liburnia hotel. U svom 1. članku dvije najosnovnije stvari u kojem se utvrđuje pod točkom 1.1. da se ovaj sporazum zaključuje u ime rješavanja imovinskopravnih sporova oko zemljišta. U točki 1.3. da ovo rješenje predstavlja izvorno stjecanje i preuzimanje dionica pri osnivanju dioničkog društva. Tako zaključuju sudionici spora pozivaju se na članak 7. u kojem članku 7. tumačenje Ministarstva financija služi da se reče da se temeljem ovakvog izvornog stjecanja člankom 7. definira da ne postoji obaveza preuzimanja gradova i općina Liburnije, preostalih dionica. Moram reći da opreza radi, u cijeloj 2007. grad Opatija komunicira sa HANFA-om i sa Saborom i sa gospodinom Šeksom pa čak predlažu sigurnosti radi izvršite izmjenu i dopunite Zakon o preuzimanju dioničkih društava s obzirom na Vladinu politiku gdje Vlada je imala namjeru riješiti imovinske sporove gradova i općina upravom ovakvom politikom, dodjelom 25%+1 dionicu. Ni mi u Saboru nismo reagirali, ni Vlada nije reagirala pa plaće Vlada je smatrala da je dovoljno članak 7. ovako na ugovor. I bio je dovoljan, bio je dovoljan. HANFA nije reagirala. Iako morate znati cijelu polovicu 2007. znalo se da će se ovaj ugovor zaključiti, špekulanti su dizali cijene jednostavno očekujući preuzimanje. 2008. ne događa se ništa, 2009. sve do 9. mjeseca ne događa se ništa i onda zamislite rješenje koja obvezuje nakon proteka od dvije godine Opatiju da mora odjaviti preuzimanje i naravno, po cijenama od prije dvije godine. A da li vam je uopće sada jasno zašto dvije godine i par mjeseci? vrlo jasno, zato što se nakon lokalnih izbora vlast u Opatiji promijenila. Više nije HDZ većinska stranka u gradu Opatiji, SDP je. I to je dokaz da je gospodin Samodol, Agencija stavljena u funkciju Vladi. Dvije godine je ovaj sporazum i članak 7. u sporazumu bio dovoljan jer su politički podupirali vlast HDZ-a u Opatiji. Tri ili četiri mjeseca nakon izgubljenih izbora i izgubljenih pozicija HANFA izdaje rješenje o preuzimanju. I to po cijenama od pred dvije i pol godine kad su bile vrlo visoke i kad su oni omogućili da se špekulira i nanosi šteta. Da, to je rad HANFA-e, to je rad gospodina Samodola. Ali nije tu kraj. Sudski postupci, sporazum, prekid sporazuma i opet Vlada Republike Hrvatske napokon da bi zaustavili štetu, zaustavili to zaostajanje Liburnije ponovo sklapa ugovor sada sa fondom, fondom, SM holdingom čini mi se, ne znam više ni kako im je ime. Ja bih rekao ugovor da se ne stvara šteta komu pravo, komu krivo. Ali opet ga je zaključila Vlada. E sad se vraćam na našu odgovornost. Svjesni toga da Vlada priprema ugovor, da postoji ovo čudno rješenje gospodina Samodola koji se politički obračunava, koji je pod utjecajem Vlade jer dvije godine ništa ne donosi, a onda je donio rješenje i u funkciji špekulanata na burzi, onda predlažemo mi ovdje zakon kojim dopunjujemo Zakon o preuzimanju sa zahtjevom za retrogradno djelovanje. I naravno, većina odbije taj zakon. I što imamo danas? Danas vam imamo situaciju da je Vlada raskinula ugovor iz 2007. i da dobrom voljom gospodina Ostoje općine i grad Opatija će dobiti tih 25% dionica plus jednu dionicu. Prema tome, cijeli cirkus u Hrvatskoj izvodimo. Ali na žalost, ja bih rekao ta dobra volja Ostoje, Vlade, raskid ugovora, sklapanje drugog ugovora od tih 25% ne zadovoljava male dioničare, koji ti mali dioničari smatraju da su izigrani. I jesu. Mali dioničari su igrom gospodina Samodola izigrani. Sudski postupci su to. Oni traže preuzimanje po cijeni iz 2007. kako je gospodin Samodol izdao prvo rješenje. Naravno tog preuzimanja ne znamo da li će biti. Gospodin Samodol opet šuti pa se ne zna da li prekid ugovora je u redu ili Opatija ipak mora preuzeti, iako više nema ugovora od 25 plus jedan sa .../Govornik se ne razumije./... Stvaramo cirkus. Stvaramo probleme malim dioničarima. Stvaramo sudske postupke tu je evidentno na ovom primjeru djelovanja dokazano kad se djeluje, kad se da nalog i mig iz Vlade, kad se želi obračunati sa političkim neistomišljenicima, a sve na štetu Republike Hrvatske i malih dioničara. I mali dioničari danas traže odgovore, ali nema gospodina Samodola i Agencije da reče tim malim dioničarima što ćemo sad sa ovim zadnjim igrama koje su nam ustupili nakon ovog sporazuma Vlade Republike i gospodina Ostoje. Da, to je naša agencija. Na krupnim problemima koji 20 godina sukobljavaju lokalnu i regionalnu samoupravu sa vlašću. Polako se rješavaju problemi, ali tada agencija otvara te probleme. Mali dioničari su nezadovoljni, oštećeni, sudski će tražiti svoje sporom. Krivac za to je Agencija. Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolega Linić je kazao da je HANFA djelovala izravno pod političkim pritiskom u slučaju Liburnia i grada Opatije. Pa da je to točno onda bi postupila sukladno ministarstvu, odluci Ministarstva financija. Naprotiv, HANFA je izdala rješenje koje je u suprotnosti sa mišljenjem Ministarstva financija. Ali cijeli problem je taj što su PIF-ovi tih godina zlorabili svoju poziciju i umjesto u zatvorene investicijske fondove preselili se u holdinge, holdinske kompanije bez ikakve zakonske osnove, a da to nitko do danas nije potakao to pitanje. Hvala lijepa. zastupniku Liniću. Dakle, obveza grada Opatije nastala je na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a ne na osnovu rješenja HANFA-e. Naše je rješenje deklaratorno. Zakon o preuzimanju koji je usput usklađen sa direktivom Europske unije kaže svatko tko prijeđe 25% plus jednu dionicu mora objaviti ponudu za preuzimanje. Drugo, Drugo, mi smo dali mišljenje gospodinu Muzuru da će čim to stekne morati objaviti ponudu. Nema nikakvog političkog pritiska niti bi ikada donio ikakvo rješenje koje bi odgovaralo politici, politici, jer da je tako ja bih onda postupio po mišljenju Ministarstva financija i rekao da je to izvorno stjecanje. Naravno da se ne radi o izvornom stjecanju. Radi se o 2007. godini. Čekali smo dvije godine jer su trajali Upravni sud. Ja ne mogu utjecati na postupak pred Upravnim sudom. I ono što je najvažnije, mi smo jedina institucija u ovoj državi koja je napravila rekapitulacija prijenosa stjecanja podjele društava koja su nastala nakon PIF-ova koji su prenosili, dijeli se ko' amebe, prenosili imovinu s jednoga na drugi. Zašto? Zato što je 2002. godine dopušteno da se PIF-ovi pretvore u zatvorene fondove, a onda bez ikakvog zakonskog osnova holding kompanije, holding kompanije, a tko je tada bio na vlasti? Vi gospodine Liniću, vi gospodine zastupniče. Molim vas, dakle vi ste dopustili i sada tražite da ja ispravim povijesnu nepravdu, dakle koja je načinjena tada jer je dopušteno da izbjegnu regulaciju Komisije za vrijednosne papire. Danas, dakle on nije subjekt nadzora ni jedan holding. Ja ne mogu ispraviti povijesne nepravde, ali isto tako mali dioničari moraju biti svjesni da ćemo napraviti svu analizu. Objavili smo sporazum u kojem usput nema jedne ili dvije brojke. Objavit ćemo i vještačenje. Tražimo da se obavi vještačenje da bi mogli zaštititi upravo male dioničare. Nitko u ovoj državi ne može na mene utjecati. Usput, ja nisam član niti jedne stranke, niti jedan član moje uprave. Pitanje je ja vas molim kad istekne moj mandat ili budem smijenjen tko će doći i hoće li biti članovi uprave HANFA-e politički namještenici. Ja nikada nisam u životu bio član jedne stranke, dakle a vi ste gospodine Liniću mene i HANFA-u optužili ja sam zločinac, tako ste rekli i HANFA je učinila zločin. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ispravak, gospodin zastupnik Slavko Linić. Ponovo na godinu, 1. članak ugovora govori da je to izravno stjecanje i rješavanje sudskih sporova nastalih pri formiranju dioničkih sporova. To su stranke utvrdile, a zakon tako izravno stjecanje ne obvezuje. To je pod broj jedan, i tu ispravljam netočan navod, znači to je izravno. I broj dva,

Rješenje gospodinu Muzuru nije izdano, jer je bio predstavnik HDZ-a. Rješenje je izdano tek kad je Muzur smijenjen i kad su građani izabrali drugog. To je politički utjecaj.

može dobiti podršku, međutim ne može dobiti podršku rad HANFA-e za razdoblje u kojem se izvješće podnosi. Ja ću ovdje jedan sasvim drugačiji aspekt pokušati govoriti, dakle govorilo se ili o velikim aferama ili o velikim igračima ili o velikim iznosima. Ja ću ovdje zapitati što je HANFA učinila za veliki broj malih dioničara koji postoje u Republici Hrvatskoj. Dakle po meni, a i ja sam osobno mali dioničar jedne kompanije u Hrvatskoj, u kojoj sam kupio dionice u pretvorbi, HANFA bi trebala osigurati ili stvoriti sigurnost za sve sudionike financijskog tržišta, bez obzira na veličinu igrača. Dakle i za onog dioničara koji ima jednu jedinu dionicu ponekog trgovačkog društva. A što je HANFA činila po tom pitanju? Primjerice nekoliko prethodnika je govorilo o aferi Spice. Ja doista isto kao i oni mislim da HANFA je propustila učiniti sve što je mogla, da se prevenira da do afere Spice ne dođe, ili da se prevenira da ona nema ovakav veliki negativni učinak kao što ima. Dakle kao što je rečeno '95. godine mislim izdane su korporativne obveznice,

jer u prospektu piše u što će biti utrošen novac od korporativnih obveznica. Nakon toga došlo je da je taj novac pretočen u depozit jedne bankarske institucije i služio je kao garancija, odnosno kao depozit za izdavanje kredita. postoji zabilježba u izvješću te kompanije, u godišnjem izvješću, odnosno u revizijskom izvješću koje je isto tako dostavljeno svim sudionicima financijskog tržišta, burzi, pa i HANFA-i, dakle ono je bilo poznato i burzi i HANFA-i, i to je već trebao biti signal što se događa sa novcem koji je prikupljen na financijskom tržištu koji je nenamjenski potrošen i za koji se stvaraju dodatni novi troškovi, jer se plaća ponovno određena provizija i banci i brokerskim kućama. I dok je to bilo vidljivo u financijskim izvješćima, ono što se događa nakon što te dionice napuste tržište, financijsko tržište Republike Hrvatske više nemamo nikakvih dokaza niti izvještaja. I tu je trebala biti lampica koja je trebala upaliti se u HANFA-i, i HANFA je trebala obaviti nadzor nad sudionicima tih transakcija, prije svega brokerske kuće koja je to činila, a onda i zatražiti objašnjenje od dioničkog društva što se to značajno događa u društvu, jer se radi o velikim iznosima novaca i radi se o velikom udjelu u kapital tog društva, dioničkog društva, jer cijelu godinu se ne protrguje sa 10% dionica Podravke. Međutim i to se propustilo učiniti i onda mi se doista čini da prošle godine HANFA gotovo da nije čitala hrvatske medije, jer da je vjerojatno bi postavila neka od pitanja, ona koja su postavljali hrvatski mediji, od toga kako su mogući neki transferi novaca, kako su moguće ponovno kolanje dionica, tko je tu trgovao sa povlaštenim informacijama. I sada dolazimo do malih dioničara. Mi smo imali situaciju da ova neefikasna Security Exchange Commission iz Amerike je pokrenula veliku istragu kod Reeboka, i čak optužila jednu gospođu iz Hrvatske da je ona ostvarila ostvarila značajnu korist od toga što je trgovala tim dionicama. E sada kako HANFA-i nije bilo u interesu da vidi zašto se u nekim trenutcima cijena dionice Podravke bilda, a da nema za to nikakvog razloga, a u nekim drugim trenutcima kada primjerice tržište raslo cijena dionice Podravke je padala. Kako smo tada štitili male dioničare, a Podravka ima negdje oko 24 tisuće malih dioničara, koliko je cjenovno osjetljivih informacija koristili su mali broj sudionika financijskog tržišta da bi ostvarili značajne prinose na Podravkinim dionicama, na uštrb onih ostalih koji to naprosto nisu znali ili nisu imali. Pa čak štoviše sa ocinskim dionicama se trgovalo u trenutku kada su, cijena dionica bila u Zenitu, da bi samo dan dva iza toga cijena dionica drastično pala sa ne znam 520 na negdje 300 ili 350. Niti to nije bio dovoljni signal da se nešto pogleda i da se nešto vidi. E sad to je afera za koju znamo, to je afera koja je izašla van. Ja sam očekivao da će u ovom izvještaju HANFA barem nešto reći o toj aferi, da će naprosto pokazati što se dogodilo, ili opisati što se zbivalo u 2009. godini kada je afera otkrivena. Ali što je sa silnim brojem drugih dioničkih društava koje djeluju na području Republike Hrvatske, gdje su mali dioničari dio svoje teško stečene plaće ili ušteđevine ulagali u ta društva, gdje su željeli biti suvlasnici poduzeća u kojima su radili, koja su stvarali. Kako to da tu nemamo nikakvu zaštitu upravo tih malih dioničara? Danas radnice Kamenskoga hodaju ulicama Zagreba, štrajkaju glađu ne bi li ostvarile svoje pravo na isplatu plaća. Zarađenih plaća, teško zarađenih plaća. Pa zašto netko ne objasni kako je netko postao vlasnikom Kamenskoga i da li su i na koji način mali dioničari u Kamenskom d.d. oštećeni oštećeni u tim svim silnim transakcijama. I tko je raspolagao sa cjenovno osjetljivim informacijama kada se trgovalo sa tim dionicama? Zamislite u jednom tržištu koje je veliko, koje je regulirano, koje ima tradiciju je cijeli veliki broj optužbi i slučajeva u kojem se baš ide na te cjenovno osjetljive informacije. Mi u Hrvatskoj nemamo ničega. Mi smo bolji, HANFA je bolja od SEC-a, Zagrebačka burza je bolja od Wall streeta, a igrači koji djeluju na financijskom tržištu su moralniji od svih brokera u Americi i u Europi. Ma dajte! Naše tržište je dobro tako dugo dok se ne otkrije da nije dobro. Naše tržište je bilo izvrsno dok se nisu otkrile afere na tom tržištu i bit će dobro dok se ne otkriju neke druge afere. HANFA i prethodnik Komisija za vrijednosne papire djeluje već više od jednog desetljeća. A nemamo ni jedan primjer da se zaštiti upravo taj mali dioničar i i upravo po tome što je direktor ili neki drugi veliki igrač na financijskom tržištu ostvario prihod ili zaradu koju nije trebao. ako možemo govoriti o pritisku onda čak veći pritisak na HANFA-u vrši i na financijsko tržište možda, vrše mali broj velikih igrača na financijskom tržištu od svih ostalih. Oni reguliraju tržište, oni odlučuju kada će neka dionica biti dobitnik, a kada gubitnik i to sve rade jedino i isključivo na teret malih dioničara ili na teret društva. Jer dioničar isto tako ima obavezu brinuti se o interesu društva, ne o svom osobnom interesu i o svojoj osobnoj zaradi. Mi nemamo ni jednu tužbu u Hrvatskoj gdje društvo ili neki regulator tuži nekog dioničara da je radio na štetu društva zato što je trgovao dionicama toga društva i oštetio to društvo. Naprosto nemamo takvih tužbi. Nažalost! Ali, zar je to moguće? Teoretski je nemoguće, jer da je to moguće mi ne bismo imali ovo što imamo iz pretvorbe. Pa ne bi imali toliko ne bi imali toliko dioničkih društava koji su propali, ne bi imali toliko dioničkih društava kojima su vlasnici odvojili radnike od imovine, imovinu prodali, a onda dioničko društvo pustili u stečaj i ostvarili na drugi način imovinsku korist. A to se nije zbivalo samo do ne znam '97. kada je nastala Komisija za vrijednosne papire, to se odvija i danas. I HANFA nije ovdje samo da brine o eventualno velikim igračima, ona mora zaštiti svakog, pa i onog najmanjeg sudionika u tržištu, a to su mali dioničari. Mi moramo ponovno vratiti vjeru građanima Hrvatske da se isplati ulagati u vrijednosne papire na hrvatskom tržištu i da postoji regulator koji će ih u tome zaštititi, koji će osigurati da bude transparentno, javno i jasno izvještavanje kompanija, ali i da ti izvještaji budu vjerodostojni. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Mršić kazali ste da nema primjera ni jedne tužbe u zaštitu interesa malog dioničara i gdje je učinjena šteta društvu. To nije točno. 34 kaznene prijave HANFA je podnijela upravo protiv takvih počinitelja kaznenog djela. Što se tiče izjave da je HANFA osnovana za nepreventivno djelovanje prodaje dionica u aferi SPICE, moram kazati da je prvu kupoprodaju izvršila uprava Podravke kad je kupila dionice od Francka i to kao trezorske. Te trezorske dionice je platila FIMA, a kasnije su prenijeli taj ugovor na FIMA-u i Franck izravno. A isto tako drugi dio je bio kad je predsjednik nadzornog odbora kao predsjednik Uprave Privredne banke potpisao ugovor sam sa sobom pa je Privredna banka prodala dionice. Za to nadležna nije HANFA. Hvala Replika, gospodin zastupnik Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa evo kolega Mršić dobro ste upozorili, problem je u tome i što u ovom slučaju Podravke HANFA nije reagirala pune 4 godine. I ne može se zamagljivati stvarnost i izvrtati činjenice kada je reakcija u tom slučaju zakasnila 4 godine. I to je onaj problem na koji upozoravamo i na koji ste skrenuli. Povjerenje ljudi u institucije ove zemlje. To povjerenje ne postoji, povjerenje u HANFA-u ne postoji niti se može osigurati, a ne postoji upravo iz razloga što HANFA nije ispunila svoju ulogu i upravlja s njome samo predsjednik uprave, a ne po zakonu Savjet HANFA-e koji nije napravljen. I u takvim uvjetima I u takvim uvjetima nije čudno da se donose odluke koje imaju za svrhu diskrecijske, štićenje jednih, nepostupanje u određenim slučajevima kao što je bilo i nepostupanje u slučaju Podravke. I to je ono, moramo vratiti povjerenje u institucije, a jedini način je da poštujemo zakone. Zakon ćemo poštovati u onom trenutku kada se osnuje Savjet Odgovor na repliku. a to je, pokazuje se na hrvatskom tržištu, nije interes niti društveno odgovorno poslovanje, niti poslovanje u korist društva, niti poslovanje u korist zajednice nego ostvarivanje o čemu je i kolega Marić govorio. Jer oni koji su sjedili nekad u nadzornom odboru Podravke mahom su radili na tome da svojim bankama osiguraju plasmane kredita i da time budu maksimalno zaštićeni jer su se osiguravali sa koječime u toj Podravci kako bi bili sigurni da će Podravka biti u mogućnosti vratiti te kredite. Ali regulatori koje osniva država jesu tu upravo da štiti interes svih sudionika tržišta bez obzira na veličinu. Mi imamo dobre zakone, zakoni su usklađeni sa direktivama EU, samo je pitanje da li se poštuju. kako je moguće da jedna kompanija izda godišnje izvješće, da revizor da mišljenje na to godišnje izvješće, a da se danas pokaže da je to izvješće bilo potpuno netočno jer su zatajeni ali svi važni i sve važne cjenovne informacije iz razdoblja za koje je to izvješće podneseno i za tu godinu ta kompanija dobije nagradu za transparentno poslovanje i dobije silne nagrade za kvalitetu godišnjeg izvješća koje je podnijela financijskom tržištu. Takav način zaštite interesa investitora je doveo do toga da uništavamo malo dioničare koji su stvarali radna mjesta i svoju teško zarađenu ušteđevinu i plaću uplaćivali i kupovali dionice kako bi sačuvali svoja radna mjesta. Danas nemaju niti radna mjesta, niti dionice a neki drugi su jako bogati a da za to nisu platili niti kune poreza. Hvala lijepo. Kolega Mršića u vašem raspravljanju i replici sada ste rekli jednu činjenicu, a to je da kako je moguće da netko dobije pozitivno izvješće a nakon toga se ustvrdi ovakva afera kao što je izašla iz Podravke. Pa isto tako je moguće kao što će dobiti HANFA podršku ovdje u Saboru. Nije bitno, nisu bitne činjenice, nije bitno da li se kvalitetno radilo nego je bitno da li služite onome koji vas je postavio. I pri tome nije bitno da li ste član neke stranke. Čak je kad to ističete pred Hrvatskom saborom kao svoju preporuku kao svoju kvalitetu tim to sumnjivije. Pa bilo bi poštenije gospodine Samodol da ste rekli da sklon sam bio bivšem predsjedniku Vlade, on me doveo u HANFA-u i radio sam po njegovom nalogu a ne da sada govorite ovdje kao da ste radili u interesu onih za koje ste trebali raditi, a zbog čega je na osnovu tog navodno kvalitetnog rada došlo do afere Podravka, do prodaje INA-e na način na koji je došlo i na kraju krajeva do niti jedne značajnije sankcije niti afere koju je otkrila HANFA osim onoga što je bilo poznato preko medija da su ljudi kupovali dionice i pakete više nego što su trebali. To su kozmetičke afere, ovo što ste mogli otkriti i spriječiti, na žalost niste spriječili isključivo zbog toga što ste radili u interesu nekoga, a taj netko na njegovu žalost nije više na vlasti, na sreću Hrvatskog naroda a uskoro će i HANFA raditi kako bude trebalo samo kada oni koji su odgovorniji budu postavljali ljude koji će raditi u interesu onih za koje trebaju raditi a ne u interesu uskog kruga ljudi. Hvala lijepo. Završni osvrt, predsjednik Uprave HANFA-e, gospodin Ante Samodol. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću početi od kraja, gospodin Maras ja zaista nisam ovdje mislio govoriti o svojoj političkoj pripadnosti ili ne pripadnosti, ali ste vi potegli pitanje moje odgovornosti i moje podložnosti zbog pripadnosti nekoj stranci. Podvlačim, nisam o tome mislio govoriti, naglašavam nisam, jer ste vi implicirali da je to jako važno za moj položaj i moj posao. Nije. Drugo, što se tiče malih dioničara i brige gospodine Mršiću HANFA nije sud, naša briga se najbolje reprezentira u 368 prekršajnih prijava i 34 kaznene prijave, jeste li pročitali da je netko osuđen. HANFA nije sud, HANFA ne može narediti nikome da osudi nekoga. Dakle, to je potpuna zamjena teza u ulozi i odgovornosti HANFA-e. Što se tiče gospodina LInića, na žalost nema ga ali mi ne možemo i nećemo donijeti ovdje nikakvo rješenje dokle sud ne poništi sporazum. HANFA nije sud ponavljam, neka sud poništi sporazum između HFP-a i Grada Opatije. A sada ću krenuti redom, što se tiče gospodina Kajina Liburnije, ponovit ću mi smo ovdje isključivo radili po zakonu, i kada netko stekne 25% plus jednu dionicu mora objaviti ponudu za preuzimanje, naše rješenje je deklaratorno. Zakon je na snazi bio kada su se stekle dionice i upravo time štitimo male dioničare, jer Zakon o preuzimanju nikoga drugoga ne štiti nego male dioničare. Onaj koji stekne 25% plus jednu mora objaviti ponudu upravo zbog malih dioničara. Što se tiče mirovinskih društava, vi ste govorili podatke upravo o mirovinskim društvima, ne o mirovinskim fondovima. Dakle mirovinski fondovi sasvim druga priča. Što se tiče broja zaposlenih u HANFA-i, mi kada smo potpisali sporazum i zatvorili poglavlje 9. Financijske usluge, mi smo se obvezali Europskoj komisiji na administrativni kapacitet. MI moramo jamčiti izvršenje svih naših nadzornih funkcija. I HANFA nema viška zaposlenih, dapače. Imamo 280 subjekata nadzora, 10 zakona pod nadzorom HANFA-e. Što se tiče gospodina Bernardića, gospodine Bernardić nema informacija kažete u našem Izvještaju, nađite mi igdje u svijetu godišnji izvještaj naše agencije u kojem se objavljuju zapisnici. jedan regulator ne objavljuje zapisnike o tome, objavljuje statistiku, poduzete mjere i regulativu. Što se tiče savjeta, opetovano ponavljate laže, HANFA ima savjet koji funkcionira, ali jedina istina savjet ne donosi nikakve odluke on je savjetodavno tijelo. Uprava donosi odluke, sve odluke su donešene jednoglasno, savjet funkcionira a ovo razdoblje kada nije funkcionirao on nema nikakvu izvršnu ovlast. Drugo, što se tiče kadrova, novčanog tijeka isto što sam odgovorio gospodinu Kajinu. Što se tiče afere Podravka, molim vas lijepo, HANFA je jedina institucija koja je na zahtjev Državnog odvjetništva krajem 2007. odgovorila na napis u novinama lokalnim i dala analizu stjecanja 10,64% dionica. Tu je naša nadležnost prestala jer Podravka nije subjekt nadzora HANFA-e, molim vas Podravka ima svoj nadzorni odbor, ima skupštinu, ima godišnji izvještaj i ima revizora. revizor je napravio reviziju, skupština je usvojila izvještaj i dapače u godišnjem izvještaju za 2006. je pisalo da postoji opcija na te dionice, ali ono što je najvažnije za nas dakle niti Podravka, niti FIMA grupa nisu subjekt nadzora HANFA-e, mi smo naš izvještaj poslali DORH-u, dalje mi nismo imali nikakvih saznanja do 2009. godine kada smo otvorili ponovno nadzor. O detaljima što se dalje događalo, ne mogu govoriti jer sam jedan od svjedoka i postupak traje. Dakle, podignuta je optužnica, zašto kada ste tako revno mislili zašto niste osnovali povjerenstvo u Saboru pa bi mogli o tome preciznije razgovarati. Optužnica podignuta tek nedavno. Drugo, što se tiče imovine, leasinga i faktoringa gospodin Bernardić, leasing upravo zamjena teza kod vas. MI inzistiramo da potencijalne gubitke se mora rezervirati, mi regulator, dakle ti gubici nisu iz dobre volje leasing društava i mi smo naložili da se dokapitaliziraju, pa i to koje ste spomenuli društvo. Dakle, rezervacije na osnovu našeg zahtjeva. Što se tiče gospodina Marasa, dakle ponovit ću priču već smo odgovorili na ono da sam pod političkim pritiskom. Nikada nisam donosio odluke pod političkim pritiskom. Što se tiče oporezivanja kapitala, neću to komentirati ali s obzirom na dnevne promete manje od 20 milijuna kuna, jasno je što bi svaki porez na tržištu kapitala učinio. Što se tiče nadzora leasinga, već sam odgovorio za HYPO leasing. Što se tiče Podravke već sam odgovorio, što se tiče INA-e, ovo je vrlo važno, dakle MOL je dao dobrovoljnu ponudu, nije bila obvezna ponuda. Svako igranje sa tim dionicama je bila špekulacija, ali špekulacija nije kazneno djelo, ali manipulacija jeste. Ali vi morate poznavati elementarne kategorije i Zakon o tržištu kapitala. Dakle svatko je mogao špekulirati, a nije smio manipulirati. I kada je MOL dao dobrovoljnu ponudu nije bila obvezujuća. Dakle, razlika između obvezujuće i dobrovoljne. Što se tiče financijskih izvještaja HANFA-e, dakle mi naš financijski izvještaj šaljemo Državnoj reviziji, šaljemo Ministarstvu financija, ali kažem najvažnije je šaljemo državnoj reviziji. Unutra su sve stavke navedene. Moja plaća je 16 tisuća 800 kn, reprezentacija uprave za 2009. je bila 24 tisuće Nijedan auto nije nabavljen, osim školovanja ljudi, osim plaćanja postdiplomskih studija. Mi nismo ulagali ni u kakav prostor reprezentativni, niti u naš namještaj. Dakle, sve je skoncentrirano na subjekte nadzora. Što se tiče naknada koje naplaćujemo, naše naknade nismo mijenjali ali smo dva puta oslobađali industriju i sada zadnji kvartal smo oslobodili za 7 milijuna kuna industriju, 2007. također. Dakle, nema nikakvoga pritiska na industriju. Drugo, što se tiče brokera, samo 84 tisuće kn je naplaćena naknada od brokera, a naš prihod je za 2009. bio 42 milijuna kuna. Manje od jednog promila. Dakle, nema nikakvog apsolutno nikakvog pritiska na tržište kapitala što se tiče naših naknada. Što se tiče gospodina Koračevića, ja mogu samo ponoviti da gospodin Koračević opetovano u zadnjih godinu dana na osnovu pamfleta bivšeg člana uprave ponavlja optužbe. HANFA nikada nije platila 80 tisuća kn za moj doktorat, nikada nije platila. Ja ću doktorirati jednog dana, ja sam zaista napisao dvije knjige, jedini u Hrvatskoj o investicijskim fondovima, nitko drugi nije napisao. Na tome sam magistrirao prije 20 godina gospodine Bernardić. Dakle, ja imam pravo na tome doktorirati, ali nisam stekao uvjete još. Ali HANFA nije to platila. Dakle, laž je žao mi je što nema gospodina Koračevića. Dakle, s druge strane što se tiče naknada koje HANFA naplaćuje, istaknuo je gospodin Koračević, dakle već sam odgovorio, žao mi je što ga nema, dakle čovjeka kojega poznam 20 godina. I na kraju želim time reći, ja u životu nisam upokojio nijednu firmu. To je moja poruka zastupniku Koračeviću. Hvala lijepo. Ispravci netočnih navoda, molim da to doista budu ispravci netočnih navoda a ne polemike. Prvi gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Pa dakle ispravljam netočni navod gospodina Samodola koji je rekao da HANFA nije tu da sudi. Nije da. ali jeste da upozoravate. Vi ste trebali svaki puta kada je bilo nešto sumnjivo. Budite strpljivi kolega, pa nemojte biti nervozni. Malo istine nikada ne boli. Dakle, morali ste uvijek upozoriti ili tražiti objašnjenje kada je bilo nešto sumnjivo. Primjerice kada je kolega Vitković. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To nije ispravak kolega Mršić molim vas. To nije ispravak. Vi govorite što je trebala nešta napraviti, sugestije. Budite ljubaznim molim vas. Ispravljam netočni navod da HANFA nije mogla ništa učiniti u Podravki. A netočan je u tome što je gospodin Samodol tražio objašnjenje gospodin Vitkovića kada je Vitković rekao da cijena dionice treba biti tisuću kuna, ali da nikada nije tražio niti od predsjednika uprave, prethodnih predsjednika uprave što se to zbiva sa dionicama Podravke, koje su to cjenovno osjetljive informacije koje zatajuju. Zašto su deponirali tako ogromna sredstva negdje gdje nisu trebali itd., itd., o čemu se puno više pisalo u hrvatskim medijima nego jedna banalna rečenica o tome po koliko treba kupiti dionice. ... /Govornici govore u isti glas, ne

s nadzorom financijskih transakcija u slučaju POdravka. To je jednostavno netočno. HANFA je morala imati veze, a nije imala. I to je problem. I treći netočan navoda rekli ste, izvrnuli ste teze, da se naložili dokapitalizaciju leasinga. Pa naše pitanje je kako je moguće da posluju sa milijardom kn gubitka iznad visini kapitala i zadnja stvar, uopće ne znam zašto ste me informirali o svom magistarskom radu vezano za investicijske fondove, konkretno mene. (IDS)** ... hrvatske privatizacije i pretvorbe shvatili da Hrvatska kroz te zakone i institute nije dovoljno pokradena, e onda su osmislili tzv. kuponsku privatizaciju. I kroz tu kuponsku Vladimir (HDZ)** A nećete doći do toga nego morate odmah reći, pa nemojte. Vi ste već puno, puno godina u ovim klupama, vi znate. **Kajin, Damir (IDS)** I onda su osmislili tu kuponsku privatizaciju i kroz tu formu domogli se

Ja ću ispraviti netočan navod gdje je rekao gospodin Samodol da nije imao nikakvu mogućnost nadzirati POdravku. Upozorit ću ga na Zakon o HANFA-i donesen 28.11.2005. godine u članku 15. stavak 2. kaže: "Obavljati nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, ovlaštenih društava i izdavatelja vrijednosnih papira", gospodine Samodol. Znači, mogli se obaviti nadzor nad Podravkom, nažalost niste i zbog toga je došlo do afere Spice. Hvala